koji je utvrđen. To je - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E.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 Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar rada i mirovinskog sustava poštovani Mirando Mrsić. Izvolite. **Mrsić, Mirando (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Zakon o radu je zakon koji regulira više odnosa u društvu, nije to samo odnos između radnika i poslodavca nego to je jedan od temelja društvenog poretka i jedan od temeljnih zakona koji omogućavaju da se odnosi radnika i poslodavaca urede na način da i jedna i druga strana treba imati i obveze i prava, ali s druge strane da jedna i druga strana uvažavaju potrebe i kad govorimo o potrebama radnika tako i o potrebama poslodavaca. Ono što je karakteristika našeg Zakona o radu da je on zakon koji je doživio više izmjena i da je uvijek kad govorimo o izmjenama Zakona o radu te izmjene su praćene i i sa opširnom diskusijom i sa jasno napetošću i tenzijama jer se radi o interesnim pitanjima koje reguliramo Zakonom o radu. Ova Vlada je naglasila da ćemo Zakon o radu mijenjati. Da ćemo ga mijenjati u dva koraka iz razloga što smo bili obvezni temeljem pristupanja EU izmijeniti dio Zakona o radu koji govori o europskim radničkim vijećima, dakle trebali smo u Zakon o radu vratiti i staviti Direktivu EU. tada smo već u više navrata i tu za ovom govornicom rekli da će Zakon o radu ove godine se mijenjati u dva koraka. Dakle, prvi korak je ovaj danas, dakle izmjene postojećeg Zakona o radu, a da ćemo u drugoj polovici ove godine doći sa novim Zakonom o radu i da ćemo u tom Zakonu o radu riješiti i ona pitanja koja se tiču lakšeg zapošljavanja, tržišta rada, odnosa između poslodavca i radnika. I ja se nadam da ćemo kao i za ovaj zakon koji je danas pred vama dobiti podršku zastupnica i zastupnika. Zakon o radu se brusio sastancima između socijalnih partnera. Bilo je više sastanaka i ova verzija koja je danas pred vama je usuglašena sa socijalnim partnerima, dakle sa sindikatima i poslodavcima. Jasno da je ona plod ne samo dogovora nego je plod i pregovora i nju treba promatrati na način da je to kompromis između jednih i drugih. I jasno da su i jedni i drugi, u prvom redu kad govorimo o sindikatima i poslodavcima, zadovoljni ili nisu zadovoljni sa pojedinim rješenjima. Ali, u Zakonu o radu neće nikad biti jedna strana zadovoljna, a druga nezadovoljna. I ovo što ova Vlada želi postići, želi postići konsenzus oko tih stvari. I ono što nam je drago da smo na prijedlogu ovog, izmjena ovog zakona postigli konsenzus između sindikata i poslodavaca. Pregovori su bili dugi, pregovori su bili komplicirani ali smo ih završili u relativno kratkom roku što govori u prilog tome da je klima da se Zakonom o radu mijenja prisutna i da je svima jasno da zakon ovakav kakav je treba prilagoditi i krizi, dakle da se lakše reagira u vrijeme krize, da se lakše restrukturira zakonodavstvo, da se lakše restrukturiraju poduzeća. Ali, ono što je Vlada kad smo krenuli u izmjene ovog zakona rekla da i postavila sebi tri cilja. Prvi cilj je da Zakon o radu mora štititi slabijega, mora štititi radnika jer je radnik uvijek slabija karika i stoga zakon mu mora pružiti odgovarajuću zaštitu. Ali s druge strane je nužno da zakon poslodavcima omogući jednostavnije restrukturiranje poduzeća, da im omogući lakše zapošljavanje i da omogući poduzećima da brže i adekvatnije odgovore na krizu koja danas u Hrvatskoj, koja će proći ali će vjerojatno opet biti kriza a zakon mora biti taj koji će omogućiti da se lakše i jednostavnije odgovara na krizu. I treći cilj je da smo temeljem pravne prakse, prakse sudova, presuda željeli dio Zakona o radu promijeniti na način da se usklade na način jer pojedine odredbe nisu očito bile dobro riješene pa je bilo moguće da se tumači na dvojaki način, željeli smo to izbjeći. I drugo ono što je bitno je da smo željeli da zakon bude čitljiv, čitljiv, jednostavan i svima razumljiv. Jasno da ovim izmjenama danas to nećemo postići ali sa novim zakonom o radu kojeg najavljujemo da će doći vrlo brzo na raspravu u Sabor će biti i to pravilo zadovoljeno dakle da bude jednostavan, čitljiv i svima razumljiv. To znači da ne bi trebalo biti potrebe za tumačenjima zakona kao što je bilo do sada. Što smo ovim zakonom izmjenama zakona postigli? Jedno je da smo uskladili zakon sa pravnom stečevinom EU, tj. sa revidiranom direktivom EU o uspostavi europskog radničkog vijeća ili postupku obavješćivanja i savjetovanja sa radnicima kod poslodavca ili povezanih poslodavaca na području zajednice. Također smo riješili u dogovoru sa socijalnim partnerima pojedine odredbe zakona, pa ističem da smo uskladili Zakon o radu s praksom Suda EU posebice kada je riječ o radu na određeno vrijeme, kolektivnom višku radnika, korištenju zamjenskog odmora u slučaju korištenja iznimaka, od primjene odredbi u trajanju rada noćnog radnika, dnevnom i tjednom Ukratko da posjetim što smo zakonom izmijenili. U potpunosti smo zakon uskladili sa direktivom EU, a ujedno smo izmijenili pojedine dijelove zakona. Po direktivi EU prekovremeni rad može i smije trajati samo 8 sati tjedno. Mi smo u dosadašnjem rješenju zakona stavili ograničenje prekovremenog osim 8 sati tjedno još i na 32 mjesečno izazivalo probleme u organiziranju radnog vremena i na to su nas upozoravali sindikati a i poslodavci jer to ograničenje je onemogućavalo da se radno vrijeme posebno ljudi koji rade u rimu 12-24 da se pravilno i dobro organizira. Stoga smo obzirom da ni direktiva to ne prepoznaje, a da smo imali zahtjeve i sindikata i poslodavaca ukinuli vremensko ograničenje rada na određeno vrijeme na razini mjeseca, dakle ostaje onaj dio koji je vezan za direktivu, dakle ostaje ograničenje prekovremenog rada od 8 sati tjedno odnosno 180 sati godišnje. Rad na određeno vrijeme je u principu trebao biti iznimka, međutim kada pogledate broj ugovora o radu koji je zaključen prošlu godinu ili pretprošlu godinu, onda ćete vidjeti da je preko 80% ugovora na određeno vrijeme zaključeno, a svega 10 odnosno 20% na neodređeno vrijeme. Međutim mi smo i dalje zemlja u kojoj se radi na neodređeno vrijeme i većina ugovora u zemlji je sklopljena na neodređeno vrijeme ali vidimo da se institut rada na određeno vrijeme koristi više nego što je to zamisli zamisli predviđeno jer ako kažemo da je rad na određeno vrijeme je rad koji se primjenjuje u iznimnim okolnostima, a da u pravilu treba zaključivati ugovore o radu na neodređeno vrijeme. Trebali smo na tom području neke stvari promijeniti. Stoga smo shvaćajući i probleme onih koji organiziraju i zapošljavaju radnike i znajući da na tom području treba omogućiti da kada je potreba rada duža od tri godine da to omogućimo, ali s druge strane da na neki način spriječimo beskonačno produživanje ugovora na određeno vrijeme pa ljudi rade i po desetak i 15 godina sa ugovorima na određeno vrijeme. Stoga smo za prvi ugovor na određeno vrijeme ukinuli uvjet da taj ugovor prvi za rad na određeno vrijeme traje ne duže od 3 godine. prema ovom rješenju koje predlažemo prvi ugovor na određeno vrijeme može trajati i duže od 3 godine ali je uvjetovan sa onim zbog čega se taj ugovor sklapa. Dakle moram biti razlog, mora biti primjer je ako je netko na dugotrajnom bolovanju prema tome može biti zamjena i za više od tri godine, ako postoji projekt na kojem se treba zaposliti određeni broj radnika koji traje 4 ili 5 godina onda ti radnici mogu dobiti ugovor na određeno vrijeme koji će trajati i 4 i 5 godina da prema sadašnjem rješenju u sadašnjem važećem zakonu ograničenje je bilo na 3 godine. Dakle izmjenom smo omogućili da se prvi ugovor na određeno vrijeme sklopi i na duži rok od 3 godine međutim smo ograničili uzastopne ugovore. Dakle uzastopni ugovori se ne mogu zaključiti na duže od 3 godine. a to znači da ako netko tko je zaključio ugovor na određeno vrijeme na 4 ili 5 godina s njime se više ne može zaključiti novi novi ugovor za isto radno mjesto još na tri godine. Prema tome, uvjet je ostao isti. Dakle, ograničavamo uzastopno ponavljanje ugovora na određeno vrijeme. Mi smo svjesni da mi s time nećemo riješiti problem koji imamo svi ali na ovaj način ćemo raščistiti dio pitanja oko rada na određeno vrijeme. A drugi dio je kontrola, rad inspektora rada, kontrole. I to je ono na čemu ćemo također raditi jer ovaj zakon neće profunkcionirati ako kontrola ne bude na većoj razini. Stoga i u samom inspektoratu rada neke stvari ćemo mijenjati i podići ga na višu razinu. smo imali upite od strane i sindikata i poslodavaca o vremenskom trajanju odbora između dva radna procesa. Po sadašnjem rješenju u zakonu za neke djelatnosti posebno u turizmu i poljoprivredi ograničenje dnevnog i tjednog odmora na 10 sati je onemogućavalo da se bolje i jednostavnije organizira posao. Primjerice je u turizmu gdje konobar koji servira večeru u hotelu ne može servirati ujutro doručak jer je između završetka jednog radnog procesa i počinjenja drugog je manje od 10 sati. u ovom Prijedlogu zakona smanjili najkraće trajanje odmora u slučaju korištenja zamjenskog odmora, u slučaju korištenja iznimaka od primjene odredbi o trajanju noćnog radnika, dnevnom i tjednom odmoru sa 10 na 8 sati. Dakle, omogućiti ćemo bolju organizaciju ali smo tu također uveli još jedan osigurač samo ako se dogovori sa sindikatom. Dakle Vlada je opredijeljena za socijalni dijalog. I u Zakonu o radu, na svim onim mjestima gdje je potrebna suradnja i poslodavaca i sindikata smo uveli i taj dio. Dakle, ovo se može primijeniti u onim tvrtkama gdje je postignut dogovor između sindikata i poslodavaca da se može smanjiti dnevni i tjedni odmor sa 10 na 8 sati. Jasno da radnik ima pravo kada završi radni proces na ta zamjenska 2 sata odmora. U procesu restrukturiranja poduzeća uočili smo neke stvari koje bi trebalo izmijeniti, dakle, kod programa, kod zbrinjavanja kolektivnog viška radnika u postupku smo bitno skratili postupak sa 90 dana na 30 dana. Jer je u tom procesu važno da kada proces krene da se on završi što prije. I prema ovom Prijedlogu zakona više Hrvatski zavod za zapošljavanje neće trebati davati suglasnost na program zbrinjavanja kolektivnog viška radnika nego će trebati biti samo obaviješteni. Ono što također želimo naglasiti i promovirati samu ulogu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kolektivnom zbrinjavanju radnika je da poslodavci bi trebali koristiti mobilne timove Hrvatskog Hrvatskog zavoda za zapošljavanje puno češće nego što su to radili do sada. A posebno u svjetlu ulaska u Europsku uniju gdje se nama od 1. 7. otvaraju sredstava europskog globalizacijskog fonda. Ta sredstva možemo koristiti za program zbrinjavanja radnika, oni su upereni, odnosno usmjereni direktno prema radniku a ne prema poslodavcu. Tako da i ova izmjena će omogućiti jednostavnije restrukturiranje. Bolje smo definirali koje kategorije radnika spadaju u kolektivni višak radnika. I ja se nadam da će taj proces koji je jasno neminovan u nekim tvrtkama biti završen na vrijeme i da bude završen zajedno u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Probni rad je jedan institut koji je zamišljen na način da tijekom probnog rada vi ocijenite da li vaš budući zaposlenik, djelatnik odgovara onome radnom mjestu i kvalifikacijama za to radno mjesto. definicija probnog rada i ugovora o radu sa probnim radom bila nedovoljno jasno definirana, u sudskoj praksi smo imali puno puta priliku vidjeti da kada je poslodavac otkazao radniku rad na probnom, tijekom probnog rada da su to suci smatrali da je to otkaz kao i svaki drugi otkaz ugovora o radu i da su se onda izvodili svi oni postupci koji prethode samom otkazu ugovora o radu. u ovom Prijedlogu zakona stvari pojednostavili, olakšali smo da se tijekom otkaznog roka može jednostavnije dati otkaz ugovora o radu. Ali smo s druge strane i zaštitili radnika na način da on ima pravo ako smatra da je oštećen u svemu tome na onu zaštitu koja mu pripada temeljem ovoga zakona dakle i na sudsku zaštitu. Ali smo tu s obzirom da je Vlada uputila i amandman na taj dio dakle tu smo još pojačali zaštitu sa time da se na taj institut odnose i oni članci koji govore o tome kada se i zbog čega ne može otkazati ugovor o radu, dakle članak 109. i 116. Agencije za privremeno i povremeno zapošljavanje su agencije koje imaju veliku ulogu na tržištu rada i u Hrvatskoj one su započele s radom i ja se nadam da će funkcionirati još na bolji način. Uočili smo problem u njihovom funkcioniranju da Agencija za privremeno zapošljavanje nije mogla obavljati i djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem pa su se te agencije dovijale na način da su osnivale još neke druge tvrtke kćeri koje su to radile za njih. shvatili i dogovorili da je najjednostavniji način da agencije za privremeno zapošljavanje pored ustupanja radnika obavljaju djelatnost u vezi sa zapošljavanjem što je jasno logično da onaj koji ustupa radnika može i raditi sve one poslove koji su vezani za zapošljavanje. Jasno da agencije treba kontrolirati, da ih treba pratiti i ovim zakonom je uvedeno da je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava tijelo koje će nadzirati rad agencija za privremeno zapošljavanje. I također smo uspostavili sustav praćenja, to znači da će agencije morati dostavljati statističke podatke Ministarstvu rada i mirovinskog sustava da jasno pratimo što i kako i gdje se događa. I zadnja izmjena je izmjena koja je vezana uz ulazak ulazak Hrvatske u Europsku uniju, dakle one radne knjižice za koje smo mi neki vezani, neki su i emotivno vezani za njih, odlaze u povijest. Dakle radna knjižica od 1.7. ove godine više neće biti sredstvo dokazivanja radno-pravnog statusa u Republici Hrvatskoj. To je bila prepreka za nesmetano jer Europska unija ne prepoznaje radnu knjižicu kao institut dokazivanja radno-pravnog statusa i temeljem naših pristupnih pregovora ona nestaje. Međutim ne nestaje radno-pravni status, dakle od 1.7. svi poslodavci u Republici Hrvatskoj će svim radnicima zaključiti radne knjižice, precrtati neispunjene rubrike i te radne knjižice će trebati onda dostaviti radnicima. U onim slučajevima kada poslodavac ne može to učiniti iz raznoraznih razloga, da li radnik ne zna se njegova adresa ili je radnik otišao iz tvrtke, tada će se te radne knjižice dostaviti u HZMO jer dostaviti u HZMO jer je to mjesto gdje ćemo čuvati radne knjižice onih kojima njih ne možemo uručiti. Radno-pravni status do 1.7. ove godine će se dokazivati sa radnom knjižicom, a od 1.7. ove godine se uvodi evidencija radno-pravnog statusa radno-pravnog statusa u HZMO gdje ćemo svi moći vidjeti gdje smo bili zaposleni, jesu nam uplaćeni doprinosi, koliki su ti doprinosi bili i bit će moguće jednostavno i izračunati moguću mirovinu sa onim podacima koji budu u tom radno-pravnom statusu. Također će nam to omogućiti da nam se ne dešava ono što nam se dešavalo dugi niz godina, a to je da se ne uplaćuju doprinosi, da ljudi kada odlaze u mirovinu vide da netko nije prije 10-tak godina uplatio ni kunu doprinosa, imate staž ali nemate doprinose što onda dovodi jasno do manjih mirovina i svih onih drugih problema koji su vezani uz to. sigurni da ćemo sa ovim promjenama kad govorimo o radno-pravnom statusu i omogućavanju svim zaposlenima u Republici Hrvatskoj da vrlo jednostavno preko web sučelja dođu do svojih podataka da ćemo uvesti još jednu kontrolu, dakle ne samo kontrolu putem inspektora rada nego i kontrolu svih nas koji smo zaposleni jer ćemo moći vidjeti da li nam poslodavac uplaćuje doprinose ili nam ne uplaćuje. Jedna od velikih novina doći će tu i pred Sabor vrlo brzo, je uvođenje jedinstvenog obrasca primitaka poreza, prireza i doprinosa, dakle mi ćemo po prvi puta u Republici Hrvatskoj imati jedinstveni obrazac za sve ono što radnik prima. Na taj način ćemo imati još jednu dodatnu kontrolu da nam se ne dešava ovo što se dešavalo proteklih godina kada nisu isplaćivane plaće, kada se nisu plaćali doprinosi. nisu plaćali doprinosi. Novine idu i u Državni inspektorat, dakle inspektori rada i inspektori zaštite na radu će imati drugačiju ulogu nego što imaju do sada. Oni su bili i primarno oni koji su kažnjavali, penalizirali i to je njihova uloga, ali njihova uloga treba biti i preventivna, dakle bit će puno više posjeta poslodavcima, bit će na drugi način riješena i pitanje pitanje kontrole jer za neke prekršaje jasno da će biti odmah mandatna kazna, dakle da će biti kazna na licu mjesta za neke prekršaje iz tog dijela, ali za neke prekršaje ćemo uvesti žute kartone. To znači da će poslodavac imati vremena 8 dana, 15 dana da ispravi to što je inspektor rada našao i da ako to ne napravi da onda tek bude kažnjen jer smatramo da je važno preventivom stvari pokrenuti, a da kažnjavanjem nećemo stvari pokrenuti što je poznato da kažnjavanjem ne možete puno stvari pomaknuti. Novost je i da od 1.1.2014., dakle nakon što usvojimo u Saboru izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju, dakle i taj zakon stiže vrlo brzo na saborske klupe, prijava radnika će biti u roku 24 24 sata. To znači da ćemo prijavljivati direktno preko web sučelja, moći ćemo prijavljivati i preko drugih medija. Dakle, želimo da da se izbjegne ono što se dešava sada da ljudi rade po sedam, osam dana na crno jer ih ne prijavljuje poslodavac, pa kada dođe inspektor rada kaže evo mi smo se upravo sada dogovorili, čovjek je evo upravo došao raditi. Po izmjenama tog zakona prijava će biti u roku 24 sata. I ono što je također značajno da će inspektori rada biti i zaštite na radu biti vezani na sve te baze i moći će on-line, dakle u onom trenutku kada kontroliraju u tvrtci ne samo da li je radnik prijavljen, nego i da li su mu uplaćeni doprinosi. Dakle, izmjena ide puno. Ono što nam sada slijedi u tijeku su dogovori i razgovori oko izmjena Zakona o radu, odnosno donošenja novog Zakona o radu gdje ćemo razgovarati i razgovaramo o drugim interesnim pitanjima kao što su otkazni rokovi, otpremnine, radno vrijeme. Dakle, ja se nadam da ćemo i na tom području kao što smo i na području ovih izmjena Zakona o radu postigli suglasje i da će te promjene rezultirati ono što svi želimo vidjeti a to je zaštita radnika ali i mogućnost lakšeg restrukturiranja poduzeća i lakšeg zapošljavanja u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani ministre. Na vaše izlaganje prijavljene su replike, idemo po redu. Prva replika i poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite poštovani zastupniče. **Lesar, Dragutin (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Poštovani gospodine ministre, osvrnuli ste se i na dio zakona koji se mijenja. Odnosi se na Agencije za privremeno zapošljavanje. Najbolji Zakon o radu i najbolji Zakon o radu bez zaštite i kontrole nije nikakva korist radnicima. Tu zaštitu mogu davati sudovi i pravosuđa, ali i tijela državne vlasti ili institucije s javnim ovlastima. U ožujku prošle godine na moje zastupničko pitanje dali ste mi odgovor da u Hrvatsku u vaše ministarstvo imate registrirano i izdane dozvole za rad 40 takvih agencija. Obratio sam se Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje da mi dostavi podatke o broju zaposlenih ljudi kod tih agencija i oni su mi odgovorili da na popisu koje sam im dostavio, to je vaš popis šest njih uopće nisu registrirani kao poslodavci da ih oni nemaju u evidenciji, da 8 agencija nema ni jednog prijavljenog zaposlenog, a ostalih 26 zapošljava 3127 zaposlenih. Mirovinski zavod, pa je odgovorio da 6 njih opet nema evidentirano, da uopće ne znaju da postoje i neka im dostavim njihov OIB da mi dostave podatke o broju zaposlenih. Ali interesantno oni su mi dali podatak da te preostale agencije zapošljavaju 3717 Državni inspektorat mi je dao izvještaj da je u tom istom intervalu imao 37 nadzora. U 14 agencija je našao sve o.k. 15 uopće nije kontrolirao ni nadzirao, a onim 10 nadziranih 4 njih su bile nadzirane koje nema ni jednog zaposlenog. S obzirom da širite ovlasti djelatnosti ovih agencija ja vas ljubazno molim dajte napravite reda, uskladite se sa mirovincima, Državnim inspektoratom i zdravstvenim osiguranjem, jer očito nered počinje u vašem ministarstvu jer ste izdali dozvole a ne kontrolirate rad tih agencija. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani ministar Mirando Mrsić. Izvolite. točno je dakle po sadašnjem zakonu mi smo imali ovlasti samo da evidentiramo. Dakle, ministarstvo nije imalo ovlasti upravnog nadzora, niti je imalo ovlasti nadzora nad agencijama. Dakle, baš izmjenama ovog zakona idemo se time, da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava ne samo da izdaje dozvole i evidentira nego ima i upravni nadzor nad radom tih agencija. I s druge strane posebnim pravilnikom ćemo definirati sve te podatke koje agencije trebaju dostavljati da nam se ne dešava ovo o čemu ste vi sada sada upravo rekli. sve reći što bi trebalo kao repliku ili ja vam ne želim što se kaže u Dalmaciji cipat dlaku uzdužno. Ali jednu osnovnu stvar, mislim da ovom promjenom zakona se ništa u stvari bitno ne postiže. Svima je u državi jasno bez promjene Zakona o radu nema povećanja efikasnosti državnog javnog sektora, bez povećanja efikasnosti javnog sektora nema povećanja efikasnosti državne administracije. I vi se u svojim naporima, ne samo ovim prijedlogom, inače što vas pratimo koncentrirate na radnike, kako dat radniku otkaz što lakše, kako smanjit broj radnika, a ne shvaćate da je glavni problem u neradniku. Vi ne doprinosite nikakvoj efikasnosti u smislu davanja otkaza neradniku. Treba naći model kako dati lagano otkaz neradniku i eventualno neke druge varijable promijeniti ili napraviti, konkretno plaću. 10% napravite plaću varijabli, odnosno varijabilno pa ili makar ono što kaznite jednoga sa 10% radnika da to možete podijeliti dobrom radniku. I to je ono što trebate napraviti. Znači, da ravnatelj recimo bolnice koji ima 3 i pol tisuće ljudi da uvijek bude broj radnika 3 i pol tisuće ljudi. Ali da ravnatelj bolnice kao odgovorna osoba ima pravo dati otkaz neradniku sa obrazloženjem onako kao što je otprilike državna administracija u Njemačkoj traži. Jer vi niste ništa napravili u razjašnjavanju stvari koje su to činjenice na osnovu kojih odgovorna osoba ima pravo dati otkazne radnje. Hvala lijepa. Da li izvjestitelji odbora Hrvatskog sabora žele uzeti učešće i podnijeti izvješća? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub SDP-a i poštovana zastupnica Vanja Posavac. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu s konačnim prijedlogom zakona. Naime, predloženim izmjenama i dopunama zakona vrši se usklađivanje s propisima EU, odnosno s revidiranom Direktivom 2009/38. Slijedom odredbi direktive predložene izmjene i dopune Zakona o radu odnose se na poboljšanje učinkovitosti provedbe postupka obavješćivanja i savjetovanja na transnacionalnoj razini. Uzimajući u obzir izmjene i dopune koje u to područje unosi navedena direktiva predloženi zakon jasno određuje kriterije prema kojima se utvrđuje transnacionalni karakter pitanja o kojima se provodi obavješćivanje i savjetovanje radnika kod poslodavca ili povezanih poslodavaca koji posluju na razini EU. Naime, postojale su dvojbe pa se stoga ovim zakonom jasno propisuje da se transnacionalnim pitanjem smatraju ona pitanja koja se odnose na poslodavca ili povezane poslodavce ili na barem dva poslodavca, podružnice ili povezana poslodavca u dvije države članice. Socijalni partneri postigli su dogovor oko pitanja koja se odnose na europska radnička vijeća i odredbe kojima se regulira rad agencija za privremeno zapošljavanje, regulaciju zamjenskog odmora i prekovremenih sati. Naime, uvodi se novi stavak koji kaže: "Radniku se mora omogućiti korištenje zamjenskog dnevnog ili tjednog odmora odmah po okončanju razdoblja koje je proveo na radu zbog kojeg je koristio kraći dnevni, odnosno tjedni odmor." Upravo je zato ta odredba kako bi se spriječio pretjerani umor radnika zaštita prava radnika koji mogu biti obuhvaćeni propisanim iznimkama o dnevnom i tjednom odmoru i dodatno je osigurana na način da se takve iznimke mogu urediti samo kolektivnim ugovorom. Zakonom se smanjuje broj sati neprekidnog trajanja dnevnog odmora sa 10 na 8. Naime, takva realna potreba postoji u turizmu, u poljoprivredi i ugostiteljstvu. Ipak smo mi zemlja koja njeguje turizam, a pogotovo na Jadranu, a to je specifična djelatnost gdje gost traži uslugu cijeli dan, traži se puno rada i djelatnika. Stoga se za punoljetne radnike koji rade na sezonskim poslovima a koji se obavljaju u dva navrata tijekom radnog dana omogućuje iznimka u odnosu na propisani dnevni odmor. Ali, valja naglasiti da je zaštita radnika i u tom slučaju osigurana s obzirom da će radnik tada imati pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje 8 uzastopnih sati a korištenje zamjenskog dnevnog odmora mora se radniku omogućiti odmah po okončanju razdoblja koje je proveo na radu zbog kojeg je koristio dnevni odmor. Tu će se provesti poseban nadzor u primjeni spomenutih dviju odredbi što posebno podržavamo. Svi znamo nažalost da je već niz godina najpopularniji ugovor o radu onaj na određeno vrijeme. Ugovori o radu na određeno vrijeme propisani su kao iznimka od pravila zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Naravno takav ugovor stvara ogromne probleme samim radnicima, od neizvjesnosti za budućnost do toga da objektivno ne mogu riješiti svoju budućnost jer ne znaju što iz za par dana ili sutra čeka. Vjerujem da je većina nas prošla takve ugovore i nažalost oni su znamo vrlo česti. Ovim se zakonskim prijedlogom predlaže ograničiti sklapanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme. Propisuje se obveza poslodavca da pri zaključivanju svakog sljedećeg uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme u tom ugovoru, odnosno pisanoj potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu navede objektivne razloge kojima se opravdava novo zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme. Pri tome se postojanje objektivnih razloga kao i ograničenje ukupnog trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme na tri godine vezuje samo uz uzastopne ugovore o radu na određeno vrijeme, ali ne i uz prvi ugovor o radu na određeno vrijeme. Prvi ugovor o radu na određeno vrijeme nema vremenskog ograničenja no ima u smislu razloga zbog kojih je zaključen. A naime jedan od razloga može biti i dugotrajno bolovanje što se događa. Naravno svjesni smo činjenice da su neki poslodavci zloupotrebljavali ugovor o radu na određeno vrijeme i podržavam upravo odredbu i da ministarstvo po tom pitanju itekako pooštri kontrolu. Socijalni partneri postigli su sporazum i u odnosu na ukidanje mjesečnog ograničenja broja prekovremenih sati dok se i dalje zadržavaju ograničenja prekovremenih sati na tjednoj, to je 8 sati, i godišnjoj razini dakle gdje se kaže prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati duže od 180 sati godišnje. Ovim izmjenama preciznije se uređuje institut probnog rada. Predlaže se da neuspjeh probnog rada se uvede kao posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu na koji se ne primjenjuju odredbe Zakona o otkazu ugovora o radu

za koje se npr. traže određene motoričke sposobnosti gdje uistinu postoji mogućnost da radnik ne zadovolji. Također, ovim promjenama zakona predlaže se redefiniranje instituta kolektivnog viška radnika i jednostavniji i jasniji postupak savjetovanja pri izradi programa zbrinjavanja viška radnika i ujedno skraćenje s 90 na 30 dana što mislim da je prvenstveno važno za same radnike. propisuje se i obveza vođenja elektronske evidencije o podacima radnika jer danom pristupanja EU prestat će važiti radna knjižica u onakvom obliku kako je mi poznajemo. Naime, to je logično jer Europska unija ne poznaje pojam takve radne knjižice i to je jednostavno usklađivanje s EU. Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu RH budući da zakon nema utjecaja na njegove rashode. S obzirom da se predloženi zakon usklađuje sa propisima EU klub SDP-a smatra da postoje opravdani razlozi za hitno donošenje i podržavamo ove izmjene i dopune Zakona o radu. Zahvaljujem. Hvala i vama poštovana kolegice. Na redu je Klub nezavisnih zastupnika u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Što je bit ovoga zakona? znači prije svega u cilju postizavanja ovog potpunog usklađivanja s nacionalnog radnog zakonodavstva s pravnim stečevinama EU. Znači ovaj zakon se usklađuje s ovim direktivama Europe 94, 45 iz godine 1994.itd. Zatim države članice bile su dužne do 6.lipnja 2011.godine uskladiti nacionalno zakonodavstvo sa direktivom iz 2009.godine iz 2009.godine i onda se ovdje između ostalog navodi čitav niz momenata koji su pretočeni u ovaj zakonski tekst pa tako radnici iz svake države članice imaju pravo na jedno mjesto u posebnom pregovaračkom tijelu ili u europskim radničkim vijećima na svakih započetih 10% od ukupnog broja radnika. Pa onda vidimo da rad na određeno vrijeme Agencije za privremeno zapošljavanje ograničenje broja prekovremenih sati na mjesečnoj razini, probni rad, kolektivni višak rada višak rada itd. navedenim odredbama želi se unaprijediti učinkovitost pa time i konkurentnost poslovanja uz puno poštivanje ciljeva direktiva koje se odnose na ta pitanja te praksom Suda EU. Zatim rad na neodređeno vrijeme, pa onda imamo zamjenski taj dnevni, tjedni odmor i da ne nabrajam sve ostale naprosto novine. Ja mislim da ćemo svi jednoglasno biti za jedan ovakav zakonski prijedlog, međutim znate što isto tako mogu reći, ne smatram sebe nikakvim ni jugonostalgičarom ni nikakvim anacionalnim tipom, ne smatram sebe nekim tko misli da je onaj sustav do devedesete bio idealan ali nikada sirotinji, nikada seljaku, nikada radniku neće biti bolje no što mu je bilo do devedesete godine. Govorilo se da radnik nema ništa a imao je gospodo iz HDZ-a što god vi mislite neću reći sve, čut ćemo. Imao je puno, dobio je društveni stan, dobio je neki posao, to se podrazumijevalo, zdravstvo, školstvo kao i danas. Istina i tada i danas ljudi su napuštali Hrvatsku ali jedino je tada bilo moguće dobiti posao, dobiti društveni stan i graditi vikendicu. Istina, to nisu mogli svi ali znamo da velika većina je koja sjedi možda i sa moje desne strane. Što mi možemo očekivati danas od ovoga radnog zakonodavstva? Prije svega neki od vas vjerojatno da, a neki od nas sigurno ne. Gospodarski parametri su takvi kakvi jesu i sela neki da iz sela vidite. Protiv toga smo se borili ali ne ide. Kod nas to ne prolazi ljudi su cijepljeni na tu korupciju kao i ovi koji biraju HDZ. Ali šta ćemo takva samo naprosto zemlja. Nismo ni po tom mentalnom sklopu bitno drugačiji ni u Istri niti ne znam tamo ne znam tamo gdje ste vi dobivali u prvom ili drugom krugu izbore. Ali pustimo to tako. Tko će platiti najveću cijenu oporavka? Platit će je normalno sirotinja, ali uvijek je ta sirotinja bila i najiskrenija. No i ovakav zakon kakav god da je ja mislim da eto oni koji su najslabije štiti. Jest istina nikada se radnika neće štititi kao što ga se štitilo za vrijeme ZUR-a do devedesete, činjenica je i da radno zakonodavstvo do 2000.godine je bilo daleko povoljnije nego do 2003.pa ono do 2003.je bilo povoljnije za radnika od onog do 2011., a i ove europske direktive jesu jedan minimum ali nisu možda optimum. Međutim ono što je sigurno dobro kada govorimo o tim direktivama da je ovdje postignut dogovor s jedne strane između naših sindikata koji djeluju na prostoru RH između naših poslodavaca i nadležnog ministarstva ili bolje rečeno politike. Ja se isto tako mogu složiti da npr. neki mali poslodavci su zasigurno i u goroj možda poziciji u ovo vrijeme recesije od samih radnika. Još uvijek dok ne stupi na snagu Zakon o obrtništvu jamče recimo cijelom svojom Ali ono što je sigurno dobro da se je ipak postigao jedan konsenzus između sindikata s jedne strane i poslodavaca kada je riječ o ovoj mini zakonodavnoj zakonodavnoj reformi. Mi moramo zaštititi radnika, mi moramo zaštititi poslodavca, mi moramo zaštititi isto tako vjerovnika. Ali moraju se isto tako stvoriti pretpostavke da se radi i zato nam treba jedan operativan zakon o radu, jednom riječju da opstanemo da dođe na ove prostore kapital. Ovo je usklađivanje zakona rekoh sa tom direktivom a prava novela tek će uslijediti. Ovo ovog zakonskog rješenja mislim da će se postići pravi konsenzus, a koplja će se lomiti oko novog zakonskog prijedloga. Znam da se normalno Vlada muči, trudi, znam da "gine" za svako radno mjesto, znam

u javnim servisima, tu su općine, gradovi, županije, a treba brinuti o socijali, servisiranju dugova, investicijama, jamstvima, subvencijama itd.. Ono što smatram da je dobro riješeno ovim zakonom to je ovaj dnevni odmor. I polako ću završiti time da mi ulazimo u Europsku uniju. Sigurno je da ćemo daleko više raditi no što radimo sada. Valjda će nam biti bolje sutradan kada uđemo u Europsku uniju. Otvoriti će nam se tržište. Ali bojim se da bi mogli mnoge najbolje možda izgubiti jer barem još dvije ili tri godine rješavati ćemo posljedice ove krize. Nakon toga valjda će i gospodarstvo na neki način živnuti. Ali zasigurno će se više raditi, više možda i štedjeti, biti ćemo realniji, biti ćemo jedni drugima i solidarniji. Dijeliti ćemo zarađeno, stvoreno, naplaćeno, a ne ono obećano. Da, želim vjerovati da ćemo manje-više svi podržati ovaj zakonski prijedlog. A ono što je sigurno jako dobro u ovom prijedlogu je to da prekršaj kojega valja jasno sankcionirati moguće je opomenuti. Ono što bi rekao ministar "opomenuti" pod navodnicima jednim žutim kartonom i to je hvale vrijedno. Jasno je da treba uvoditi i sankcije za rad na crno. Mi u ovom trenutku slobodno možemo reći da 30 možda i više posto nezaposlenih radi na crno, a zasigurno 10-ak a netko kaže i 20-ak% onih koji su u u radnom odnosu također radi pod navodnicima "na crno". Jasno je da dio rada na crno se ni na koji način ne može izbjeći ali ako govorimo od 30-ak% ljudi koji rade na crno to je naprosto ili tu je riječ o možda stotinjak, možda 150 tisuća ljudi, tu je riječ o jednoj nelojalnoj konkurenciji. Kome? Onima koji uredno rade, koji uredno plaćaju doprinose, koji uredno plaćaju poreze. I to na neki način treba početi suzbijati, kontrolirati. Jednom riječju takav rad treba polako eliminirati. Zakon ide u tom pravcu. Ja osobno smatram da je to dobro. Sve u svemu zakon je dobar a i još bolje je što je došlo do tog konsenzusa kojega sam spomenuo između sindikata, između poslodavca i između politike. Znači ta praksa je dobra. A slažem se i sa eto gospodinom Marasovićem Dujom da lošem radniku treba pod navodnicima dati otkaz, ili omogućiti poslodavcu da loš radnik dobije otkaz a dobrog radnika nitko se ne želi riješiti dapače, svaki poslodavac će ga čuvati kao malo vode na dlanu jer on mu treba jer bez dobrog radnika on jednostavno ne može, a lošem se treba na neki način zahvaliti. Ali jasno je da radnika svakoga treba i pristojno platiti. Štovani gospodine predsjedniče, kolega Kajin ja razumijem ove vaše izjave, kao mogu shvatiti kao način pridružavanju u prijem u savez komunista, odnosno SDP partiju kako se zove. Ali ne mogu ih prihvatiti kao istinu, znate, ne mogu. Da je seljaku bilo najbolje u bivšoj Jugoslaviji. Pa zašto je onda sva sela i svi seljaci pobjegli sa sela i zašto je propalo selo? A radniku da su svi dobivali stanove, pa kod mene su četiri radili za državu, u mojoj familiji. Četiri brata, je li i ja sam tu, i jedan radio protiv države jer je svećenik a samo nitko nije dobio stan. Pa znade se koji su dobivali stanove. A zašto su onda svi oni brodovima bježali iz Jugoslavije te, pa se topili do Italije dok su došli. Pa Tito je pobio 200 tisuća momaka, odmah onih 15 dana, a one koje nije pobio onih 2 milijuna nakon recimo 5, 10 godina kada je došao u krizu nezaposlenih, pustio ih je vani, dao ih je, da, da, da, pustio ih je vani, potjerao ih je vani u Njemačku itd., da ih nije pustio vani kao kanibali bi pojeli jedne druge, bili bi bez posla uz svo što je bilo pogodno vrijeme za zapošljavanje, socijalistički razvoj itd.. Znači ta njegova privreda, Jugoslavenska vaša, ona je 90.-te kapitulirala. da je ostala još godinu dana onake privrede, već je bila na koljenima, morala bi se defacto raspasti na javan način. Ništa to nije vrijedilo kolega Kajin, žao mi je što ste u zabludi. Poštovani kolega Dujomir Marasović ali to nema nikakve veze sa Zakonom o radu koji je na dnevnom redu. I u replici razgovaramo o materiji koja je na dnevnom redu. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Ništa, ja ću mu samo odgovoriti da niti moji nitko nije dobio stan, doista, pazi, nitko od mojih nije dobio stan, ali znam da bi se mnogi mijenjali za ono razdoblje a vjerojatno i moji u odnosu na ovo sada. Ali šta nisu i tvoji Dujo bili u partizanima? A? Pa jesu? Bili su, bili. I šta sada? Da li su i oni činili te zločine? Da li su i oni protjerivali ljude iz ondašnje države, iz tvoje Dalmacije ili moje Istre. Ne znam, prema tome, stanimo na loptu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Ali nemojte, nova replika, nova replika i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Eto vi ste gospodine, poštovani gospodine predsjedniče rekli, je li to replika, ja sada isto repliciram na ovo, repliciram gospodinu Kajinu, ali ja ga podržavam u tim tezama. Jer ja ne govorim o ideologiji, govorim o zaštiti radnika, ne o partizanštini koja mi pomalo ide na živce kad Kajin to spominje, ne govorim o tome. Do prije '90. godine ja sam počeo raditi '78. godine, radio sam u vrijeme komunizma 12 godina, radnik je bio zaštićeniji tisuću puta nego što je danas. Danas u neoliberalnom kapitalizmu uništaa se humanost, uništava se dostojanstvo radnika, radnici kopaju po kantama za smeće, nitko ne vodi računa. Danas da slučajno netko od radnika dođe poslodavcu da mu pomogne bio bi ismijan i nogom izbačen van iz kancelarije. Tko danas štiti radnika ovakvim labavim zakonima, sve više labavijim zakonima. Kažete treba otpustiti, lakše je otpustiti radnika. Pa 400 000 radnika je na burzi pa dajete još 400 000 otpustite pa samo da budu poslodavci. Danas se sve daje za profit, ništa za radnika. I svi vi koji se podsmjehujete na ono razdoblje do '90. godine pitajte, napravite anketu, a i napravljene su ankete. Većina vaših '90. godine je upravo izašla iz partije, upisala se u vašu stranku. Prema tome govorite o suštini stvari, a to je o radnicima, ne o ideologiji, ne o ideološkom opredjeljenju koje je bilo loše i koje je zatiralo slobode, ali su radnici bili ravnopravniji. Bilo je onih 10% koji su mogli raditi svašta, zatvaralo se ljude, ali to nema veze sa radničkim slobodama. Danas su radničke slobode ugrožene, ovaj zakon doprinosi još ugrožavanju, svaki zakon ima sve manje radničkih sloboda. O tome nitko ne govori. Pa dajte, nije počeo svijet od '90. godine i od uspostave Hrvatske države, bilo je prije, jesmo mi naslijedili nešto, jesmo, a naslijedili smo dobru praksu u zaštiti radnika, a sada radnika izbacujemo na ulicu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. Ok, htjeli smo kapitalizam, upalili smo svjetlo i sada imamo što imamo. Imali smo dva milijuna zaposlenih, možda i više, danas imamo negdje oko milijun 380 tisuća ljudi u tom radnom odnosu. Nisam ja rekao da radnika treba otpustiti, samo tu da se razumijemo. Ja sam rekao da treba normalno lošem radniku pod navodnicima ili poslodavcu omogućiti da lošeg radnika otpusti, a znam da će dobrog radnika svaki poslodavac držati kao malo vode na dlanu. I mi možemo razgovarati i u onom razdoblju, na ovaj ili onaj način, sigurno da onaj ideološki segment je bio loš, sigurno je da su ljudi bili i protjerivani i zatvarani, ali isto tako bilo je dosta toga što smo mi naslijedili i što je zasigurno bilo dobro. Zemlja je već tamo negdje do '70. godine industrijalizirana, postavljena je turistička osnova zemlje, ona je elektrificirana, da ne nabrajam sve dalje. Konačno, sve ono što kroz pretvorbu i privatizaciju rasprodajemo sada ili smo to činili u periodu od '90. do 2000. i neke stvoreno je upravo u tom razdoblju. O tome sam ja želio govoriti, kao što sam isto tako želio apostrofirati poziciju radništva u onom razdoblju do '90. godine, kada se doista po zakonu o udruženom radu tom radniku pridavalo bitno druga pozornost no što je danas slučaj. nažalost izjednačen sa robom, a onda je stvarno bio subjekt u toj jednoj poslovnoj matrici naših

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja znam, ja sam svjestan toga da vi niste mogli pamtit tako dugo, ali vas nisu ni poučili oni naši časni stariji ljudi koji su mukotrpno radili, a oni su meni rekli kako je to bilo teško kad su im meli tavane. Oni su rekli isto tako dok su ih tjerali prisilno u zadruge i plaćali porez, a onda u toj i naravno dovelo je do ovoga o čemu je govorio kolega Marasović. A onda su učinjeni napori od 2003. do ovamo koje su unaprijedile i ojačale poljoprivredna obiteljska gospodarstva, unaprijedile proizvodnju, proizvodnja mlijeka je povećana, proizvodnja mesa. A čemu svjedočimo danas kolega Kajin, danas svjedočimo svakodnevno propadanja OPG-a, pad proizvodnje mlijeka, selo je pred slomom, a Ministarstvo se na to oglušuje. Tu je problem kolega Kajin, dakle u tom dijelu se mogu složiti da im danas neće biti bolje ovih dana i da ne mogu očekivat u ovim okolnostima

proizvodili na prostoru Republike Hrvatske onoliko hrane koliko nam je bilo potrebno, a znam da sada dvostruko više uvozimo no što ovdje proizvodimo. Prema tome nešto se događa, a znam da će sutra biti možda prije i gore nakon što se granice otvore no što će biti hrvatskom seljaku bolje. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Zlatko Tušak. Izvolite poštovani zastupniče.

Poštovani predsjedniče, ministre sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Ja se slažem sa onime što je ministar na početku rekao da je Zakon o radu jedan od temeljnih zakona i zato mu treba posvetiti u svakom slučaju značajnu pažnju. Ali ono što moram na početku reći, a što su prethodnici govorili, mi nećemo podržati ovaj Zakon o radu. Zašto ga nećemo podržati? Prvo, ovo je druga izmjena Zakona o radu ove Vlade, a najavljena je i treća izmjena koja će vrlo brzo, ministar je rekao, na jesen doći. A svaka od te tri izmjena Zakona o radu zadiru u prava radnika. Ni jedna od tih izmjena nije išla u cilju poboljšanja i sigurnosti radnika. Mi možemo shvatiti da se mogu mijenjati uvjeti na tržištu rada, možemo prihvatiti činjenicu da postoje i novi izazovi, ali ne možemo prihvatiti činjenicu da ne postoji sigurnost radnika. Gdje su danas radnici? U kojoj su situaciji? Mi u Hrvatskoj imamo sve manje radnika. Što to znači? To znači da radnici sve teže dolaze do posla, da se sve teže zapošljavaju i da dio rigidnosti koje određeni propisi i govore o Zakonu o radu idu na štetu radnika. I to je razlog zbog čega nećemo podržati ove izmjene Zakona o radu. Jasno, vjerojatno radnici i građani da su znali, a to ni u programu Kukuriku koalicije, ni u programu Vlade nije pisalo. To piše negdje nevidljivim slovima koja polako sve više dolaze do izražaj i određeni dio ovih promjena koje govorimo one zadiru praktično u temeljna prava radnika. Što smo imali sa prvim izmjenama Omogućilo se da su se raskinuli kolektivni ugovori, da su se smanjila prava radnika na način da su ukinuta određena prava i da se smanjuju i određena plaća i primanja radnika. Ove izmjene zakona na neki način pogoduju poslodavcima. Članak 3. kad govorimo o ograničenju i kad govorimo o smanjivanju dnevnog odmora sa 10 na 8 sati i ovdje je ministar rekao u turizmu, ali radi se još i o poljoprivredi i o poštanskim uslugama što je regulirano Zakonom o radu ja ne vidim nikakve prepreke, a Zakon o radu to i dozvoljava zapošljavanje radnika na nepuno radno vrijeme. Znači, dio poslova stvar je organizacije poslodavca, ali to naši poslodavci jednostavno ne žele takav način organizacije rada primijeniti, nego bolje idemo smanjiti i taj dio dnevnog odmora. Sutra ćemo se čuditi zašto imamo toliko radnika koji su nam bolesni, koji su na bolovanju, pa prvenstveno zato što ih poslodavci raubaju, što šute i što moraju raditi ono sve što im se kaže i govori. I mi ćemo smanjiti i taj dio dnevnog odmora ne pitajući koje će posljedice iza toga nastati. Ministar je sam rekao da kada govorimo o radu na određeno vrijeme da 80% radnika radi na određeno vrijeme. Zakonom je upravo to propisano da Zakon na određeno vrijeme je samo iznimka, ali mi smo praktično tu iznimku doveli u pravilo. Zašto u pravilo? Pa zato što to pogoduje poslodavcima, jasno na štetu radnika. Radnici koji rade na određeno vrijeme maltene nemaju nikakvo pravo, ucijenjeni su od poslodavaca i moraju šutiti i raditi i ne smiju se na ništa žaliti jer znadu da im neće biti produžen ugovor o radu na određeno vrijeme. Možemo na neki način i prihvatiti činjenicu da za pojedine poslove koji bi trajali dulje od 3 godine bi mogli postojati i i ugovori na određeno vrijeme izvan tog roka jer to je na neki način završavanje određenih poslova. Ali ne možemo prihvatiti ovu činjenicu da će to itekako moći poslodavci zlorabiti. Zašto? Zato što poslodavac će moći sklopiti nekakav ugovor na određeni dio posla i to će mu biti razlog sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme. I dok taj ugovor bude trajao on će na tim poslovima na neki način i imati radnike radnike na određeno vrijeme koji će morati šutiti i trpiti jer znadu da nikakvu daljnju sigurnost neće imati. I sve kad govorimo o rigidnosti zakona koji sve više zadire u taj dio umanjenje prava radnika mi sa druge strane nemamo jednostavno odgovor na taj dio kako radnicima povećati sigurnost. I praktično dolazimo u situaciju da dio ugovora o radu na određeno vrijeme će trajati na neodređeno vrijeme, a to će se pokazati u određenoj praksi i određenim slučajevima kao loše rješenje. U Agencijama za privremeno zapošljavanje već je ovdje bilo govora u tim agencijama koje su zapošljavale radnika bilo je itekako velikih kršenja prava radnika i još uvijek je. Njima se daju određene veće ovlasti u Zakonu o radu. I postavljam si pitanje da li onda i unutar toga vezano za njihove veće ovlasti će dolaziti i do kršenja većih prava. radnici preko agencije mogu raditi do godinu dana. Imali smo slučajeva da je to bilo i kud i kamo više da su radnici radili, ali i institut koji se itekako zna zlorabiti na način iz prakse jer dio radnika kada uzmemo kombinaciju rada na određeno vrijeme i dio agencije onda vam se desi da radnici rade na određeno vrijeme do tri godine, onda ih se prebaci sve u agenciju gdje odrade preko agencije dalje rade u tvrtci dva, tri ili četiri mjeseca za ono što zakon dozvoljava i onda se ponovo opet mogu vratiti u tvrtku i raditi na određeno vrijeme. To je ono što u praksi poslodavci i koriste. Kada govorimo o prekovremenom radu, jasno tu se nije smanjilo taj dio dozvoljenog prekovremenog rada, ali to je područje koje itekako se krši. Možemo za primjer uzeti trgovinu gdje radnici u trgovini moraju doći pola sata ranije nego što im je radno vrijeme, moraju ostati pola sata dulje nego do kad traje radno vrijeme, ali tih sat vremena njihovog rada nigdje nije evidentirano, nigdje nije plaćeno i oni su na takav način oštećeni kroz svoja primanja ali i kroz taj dio što više rade a taj rad im nije evidentiran kao prekovremeni rad. Mi možemo prihvatiti ovu činjenicu da zbog 4 ili 5 tjedana u pojedinom mjesecu i taj dio ograničenja na neki način može u pojedinim slučajevima biti problem, ali u konačnosti ova praksa nam govori da nešto sasvim drugo je. I kada uzmemo godišnji fond dozvoljenih sati imat ćemo prekovremenog rada, imat ćemo situaciju da itekako će to poslodavci znati koristiti. Jer taj dio prekovremenog rada će se još i manje evidentirati. Kada govorimo, a ovdje je vrlo malo bilo govora i o ovom dijelu o kolektivnom višku radnika. Imamo istu situaciju da radnici koji se proglašavaju višak izmjenom članka od 120. do 122. praktično poslodavac više nije dužan čekati očitovanje Zavoda Zavoda za zapošljavanje i praktično tim radnicima se na neki način i prestanak radnog odnosa smanjuje za 30 dana. Znači, oni ranije dobivaju otkaz. To je isto kad govorimo o zakonskim odredbama koja zadiru u smanjivanje prava radnika i to je i osnovni dio razloga zašto ne podržavamo ovakav način. U tih mjesec dana bilo je slučajeva da preko Zavoda za zapošljavanje oni su kroz svoje mobilne timove razgovarali sa radnicima koji su bili višak, na neki način su ih i pripremali što će im se desiti poslije otkaznog roka kada će se naći na Zavodu za zapošljavanje. Ti službenici Zavoda za zapošljavanje su ih i na neki način i pripremali kako će se snaći na Burzi rada iako situacija je takva da radnici kad se jednog dana nađu vrlo teško mogu doći do novog zapošljavanja i do novog radnog mjesta. Ali sad ni taj dio pripremanja radnika nećemo imati, imat ćemo situaciju da će poslodavac utvrditi višak, obavijestiti Zavod za zapošljavanje i poslije otkaznog roka oni će se naći na Zavodu za zapošljavanje. I nešto što posebno moramo skrenuti pažnju na kraju, a to je pitanje probnoga rada. Zakon dozvoljava da se probni rad radi do 6 mjeseci i sada ove odredbe koje smo rekli da poslodavac ako netko ne zadovoljava u probnom radu dovoljno je da obavijesti radnika da nije zadovoljio u probnom radu. Ne može se nikome žaliti, ne može više svoje pravo nikakvo ostvariti. I što ćemo imati situaciju? Poslodavac će nekog radnika zaposliti na neodređeno vrijeme uz probni rad 6 mjeseci, nakon 5 mjeseci čisto će mu reći nisi zadovoljio na probnom radu, možeš ići dalje. I to je opet metoda s kojom će se dio poslodavaca itekako služiti na način da zlorabe ovaj dio zakonskog rješenja a mi nismo u zakonu stvorili mehanizme zaštite kako osigurati te radnike. Oni su se barem dosada o čemu je ministar i govorio mogli žaliti i pokrenuti sudski spor, stvar je bila da u sudskom sporu je poslodavac trebao dokazati da oni nisu zadovoljili u probnom radu, sada tog dokazivanja jednostavno neće biti nego bit će prepušteni na na volji poslodavaca i njihovom subjektivnom mišljenju i razmišljanju da li su oni zadovoljili ili nisu u probnom radu. Evo, Hvala i vama poštovani zastupniče. Sada imamo red replika. Prva replika i poštovana zastupnica Vanja Posavac. Izvolite. **Posavac, Poštovani kolega kad ste rekli da vas brine ova odredba da se smanjuje znači dnevni odmor s 10 na 8 sati, no međutim naglašavam da se uz to nadovezuje upravo odredba zamjenskog odmora odmah nakon okončanja razdoblja koje je provedeno dakle bez tog dnevnog odmora. Kad kažete da se u turizmu, pogotovo u turizmu, može uvesti nepuno radno vrijeme ma to baš i nije samo tako lako. U turizmu, pogotovo u velikim hotelskim kompleksima a to govorim iz svog iskustva, vi trebate između ostalog i konobara i kuhara i recepcionera stručnog radnika, stručnog radnika. I oni i sami shvaćaju dakle da ta potreba postoji. Kad kažete o radu na određeno vrijeme zapravo ste svojom raspravom na neki način poslodavcima dali odmah do znanja kako da ovaj zakon izbjegnu i nađu sve rupe. Zakon je jasan, ali upravo zato ta kontrola mora biti još žešća i još bolja kod ugovora o radu na određeno vrijeme jer nažalost kod nas kad se neki zakon donese u roku par sati se već traži rupa u zakonu i kako zakon izbjeći. To je problem! To je glavni problem! A zakon kao zakon vrlo jasno to definira i zapravo ovaj ugovor na određeno vrijeme puno, puno bolje se opisuje ovim izmjenama i dopunama. E sad, mislim vi ste već ovom prilikom poslodavcima objasnili što da naprave i kako da naprave zapravo da taj zakon prekrše. Zlatko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala predsjedniče. Pa kolegice vi ste bili sami kontradiktorni u svojem dijelu jer ste rekli da sam ja dao na neki način mogućnost i na neki način sugerirao poslodavcima kako da oni postupe u dijelu izbjegavanja i i kršenja određenog zakona, a sami ste rekli iza toga da je zakon jako dobro pisan. E sada ja kažem zakon može biti jako dobro pisan upravo u tom dijelu da ne daje prostora poslodavcima da mogu manipulirati. Ja kada sam u svom dijelu govorio upravo sam govorio u tom dijelu da zakon nije dobar zbog toga što otvara ovaj prostor da se ne štite prava radnika i daje mogućnost poslodavcima da manipuliraju sa radnicima. Hvala lijepa. Replika poštovanog zastupnika Dujomira Marasovića. Izvolite. Izvolite poštovani zastupniče. odnosno ne fer odnos poduzetnika prema radnicima i tome slično. Apelirate na neki način na rigidno zakonodavstvo. Ja tvrdim sljedeće sve teoretske postavke suvremene ekonomske misli, a i praksu europskih i svjetskih gospodarstava. Nema unapređenja gospodarstva bez liberalizacije zakona o radu i radnog zakonodavstva. I mi smo išli u EU, na koji način mi možemo postići konkurentnost našeg gospodarstva? Ako mislite … rigidno radno zakonodavstvo ovako kako jest pa neće nitko dovesti ni kapital. O čemu mi pričamo? Upravo je rigidno radno zakonodavstvo jedan od uzroka, lošeg stanja gospodarstva, pomanjkanja investicija iz Europe i svijeta. Mi to moramo jednom sebi priznati i reći istinu, jedino tako i s tih osnova možemo početi državu što se kaže državno gospodarstvo odnosno gospodarstvo u cjelini možemo početi oporavljati. pričajući neke priče i ovo i ono. A da se ne bi krivo razumjeli dopuštam da netko može biti prijatelj radnika kao ja, ali nitko ne može više voljeti radnika od mene jel sam i sam radnik. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Zlatko Tušak. Hvala predsjedniče. Pa kolega Marasoviću, nije kriv zakon za situaciju i na neki način privlačenje kapitala u Hrvatsku. krive su opterećenje kriva gospodarska politika. Ima set drugih krivnji, a na zadnjem mjestu možemo govoriti o Zakonu o radu i problem radnika. Radnici u Hrvatskoj nisu posebno plaćeni, radnici u Hrvatskoj vidimo iz iskustva vrlo lako se nađu na Zavodu za zapošljavanje i ostaju bez svog posla, ali je pitanje zašto kapital? Ne zbog Zakona o radu sigurno nije razlog i prepreka da kapital dođe u Hrvatsku. postoji masu drugih problema, a to je pitanje netransparentnosti, to je pitanje ne stvaranje konkurencije na način da se rastereti gospodarstvo i da privuče strani kapital da dođe u Hrvatsku, a najmanje su za to krivi radnici i Zakon o radu.

dnevnog odmora dakle dovoljno vremenski dnevnog odmora i u tom dijelu zasigurno je to važno jer ako nema dovoljno odmora moguće su i ozljede na radu i posljedično bolovanje. A kada dođe do bolovanja onda se zna u tome dijelu tko je pod najvećim pozornosti i pod kontrolom, a to su liječnici obiteljski liječnici. Evo prije kratkog vremena smo imali slučaj sa stjuardesama kada su bile na bolovanju i odmah isti čas inspekcija, kontrole liječnika. Sigurno su i ti liječnici doživjeli stres i određeni pritisak. A ja pitam tko njih štiti? Kakva je njihova zaštita na radu? I moramo se dotaći još jednog vrlo važnog momenta, zaštite na radu. Pa mi u Europi imamo gotovo najveći broj invalida rada i ako još tome dodamo ovu socijalnu nesigurnost kojom su radnici svakodnevno izloženi to je bolest i bolest posljedično ponovno idu doktoru i otvara se bolovanje. I tko je onda pod pritiskom? Onaj liječnik koji mora držati stopu bolovanja u određenim okvirima, ako je ne drži opet slijedi kazna. Dakle to je jedan začarani krug koji uistinu je štetan poglavito za radnika ali isto tako i za liječnika. Hvala lijepo. Zlatko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Potpuno se slažem kolega MIlinković sa vama jel je vrlo bitna zaštita na radu i uvjeti u kojima rade radnici. Oni jesu i rezultat situacije u kojoj se nalaze hrvatski radnici da su velikim dijelom na bolovanju, da velikim dijelom odlaze u invalidske mirovine u prijevremene mirovine jer su izraubani na svom radnom mjestu jel se nisu poštivali određeni zakonski uvjeti i nisu im stvoreni uvjeti da mogu u normalnim uvjetima raditi nego su morali u u puno slučajeva šutiti, tripiti, raditi mimo one sigurnosti koja je propisana i koja bi se trebala na njih primjenjivati i jasno da zbog toga i imamo ovakvu situaciju da smo bolesna nacija, da je puno radnika na bolovanju ne svojom krivnjom ali zbog toga što su na bolovanju onda ih se proziva da koriste lažne bolovanje i na kraju krajeva oni će ispasti da su oni krivci zato što su na bolovanju, a ne zato što im je to netko drugi priuštio.

Dakle pred nama je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu. Treba podsjetiti svakako prvo kao što je ministar rekao da je Zakon o radu da predstavlja pravni okvir kojim se u Hrvatskoj uređuju međusobni odnosi na tržištu rada, međusobne obveze i odgovornosti poslodavca i posloprimca ali i bitno utječe na stupanj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini. Koliku važnost za zaštitu pravu radnika ima taj Zakon naravno toliku važnost ima i za poslodavce. Jer on u bitnom ili poboljšava ili ograničava fleksibilnost tržišta rada i samu slobodu poduzetništva. A valja ovdje i podsjetiti da je ocjena svih relevantnih analiza, da je naš Zakon o radu jedan od najrigidnijih u zemljama članicama Europske unije. Iako su zahtjevi za promjenom i modernizacijom regulative koja uređuje tržište rada konstantno prisutni i od strane gospodarstva i sindikata i stručne javnosti, evo u ovih godinu i pol dana ustvari se na tom području ne događa gotovo ništa. I danas nam je na stolu set Izmjena i dopuna Zakona o radu koji ne donosi ništa bitno i nikako se ne može smatrati bilo kakvim reformskim korakom. Pa evo stoga niti ne čudi da su se i socijalni partneri složili oko promjena koji u suštini niti štete niti koriste, bilo kojoj zainteresiranoj strani. Ali treba naravno i pohvaliti da je ovo jedan od rijetkih zakona ili procesa u kojem su sudjelovali aktivno socijalni partneri. Naime, evo, kakav je socijalni dijalog prisutan u ovih godinu i pol dana bili smo svjedoci i od strane sindikata ali i prigovora poslodavaca da gotovo niti jedan zakon nije bio adekvatno i korektno raspravljen na gospodarsko-socijalnom vijeću. No, ove sve bitne stvari koje bi trebalo urediti u Zakonu o radu manje-više, manje-više Iz toga dok se Ministarstvo i Vlada dakle bave kozmetikom hrvatsko gospodarstvo nezaustavljivo tone. O tome govore nažalost i svi makroekonomski podaci. Pa prilika je možda i da se ponovno podsjetimo nakon nekog vremena kako to zapravo i izgleda. Dakle, 2012. godinu završili smo sa padom bruto domaćeg proizvoda od 2%. Fizički obujam industrijske proizvodnje pao je za više od 5,5%, realni promet u trgovini na malo pao je za više od 4%, sve u odnosu na 2011. godinu. No, međutim, nažalost cijene su rasle za više od 3,5%. Rastao je broj nezaposlenih za više od 6,5% i tako smo i kraj 2012. godine dočekali sa gotovo 19%-tnom stopom registrirane nezaposlenosti. međutim tu kraj nažalost loših vijesti nije bio i 2013. isti trendovi, ali nažalost u odnosu na 2012. 1,5% pada bruto društvenog proizvoda u odnosu na prvi kvartal 2012. Zbrojimo koliko to odnosi u odnosu na raniju godinu. I dalje pada promet u trgovinama na malo za više od 4,5%. Dalje pada izvoz sa strašnom stopom od više od 8%, s time što je 7,5% pala industrijska, izvoz industrijskih proizvoda više od 21% izvoz poljoprivrednih proizvoda. Stoga i ne čudi da smo 2012. godinu završili sa rekordnih 324 tisuće 324 nezaposlenih u odnosu na 305 iz 2011. godine. Nažalost ni tu nije kraj loših vijesti. Sjećamo se i brojke od 375 tisuća nezaposlenih, no evo pred zapravo već i u toku pune turističke sezone, 6 mjesec bi barem to trebao biti ili barem početak te pune turističke sezone, mi imamo danas na zavodu 324 tisuće nezaposlenih, dakle, gotovo isto kao kraj 2012. godine. To se nikada nije dogodilo. Evo 6 mjesec 2011. na zavodu je bilo evidentirano 287 tisuća nezaposlenih. Ovo vrijedi ponavljati naravno, ne zato da budemo zluradi zbog nesposobnosti i same analize rada ove Vlade nego čitavo vrijeme tvrdimo dakle da smjer u kojem vozi ova Vlada je nažalost krivi smjer. još dramatičnije, unatoč tome što i ministar javnosti često govori da se više zapošljava nego ikad. Nama je stopa aktivnog stanovništva, dakle na tržištu rada pala ispod 50%. Kraj 2012. godine je bio 50,7%. Dakle, to je najmanje od svih zemalja u čitavoj Europskoj uniji. Dakle i od te Grčke i svih drugih. Dakle, nama je više od polovine aktivnog stanovništva nezaposleno, odnosno nije u procesu rada. I ti trendovi se nastavljaju. Sve to naravno dovodi i do realnog pada plaća više za 3,% itd., itd.. Kraja lošim vijestima nema a nema niti naravno naznaka da se u smjeru bilo šta pozitivno događa. I sada unatoč dakle svim tim katastrofalnim pokazateljima i trendovima, Vlada i dalje vozi po starom, nažalost u krivom smjeru. Pa i ove izmjene izgledaju kao da se ništa ne događa, da nam nezaposlenost pada, gospodarstvo raste i Vlada ima sve vrijeme ovoga svijeta. I tako ministar i kaže, dakle, svjesni da se ovim Izmjenama ništa bitno ne rješava, ne rješavaju se problemi ali dobro je povremeno doći sa nekakvim izmjenama i dopunama Zakona i tako stvarati dojam da se ustvari nešto radi. Reklo bi se brod tone a orkestar svira. I evo vrijedi još jednom i vidjeti što se ustvari mijenja ovim Prijedlogom zakona. Dakle, najvažnije predložene promjene odnose se na na promjenu ugovora o radu, o tome su već mnogi govorili na određeno vrijeme, probni rad, program zbrinjavanja viška radnika, također se unose neke manje promjene u odredbe o radnom vremenu i odmorima i agenciji za privremeno zapošljavanje a rješava se i evo konačno najavljivano ukidanje pitanja radne knjižice. Mijenjaju se i odredbe o suodlučivanju na europskoj razini, a sukladno promjenama na odgovarajući način mijenjaju se i dopunjuju kaznene odredbe. Što se tiče Agencije za privremeno zapošljavanje, prema prijedlogu zakona omogućava se agencijama da uz poslove ustupanja obavljaju i poslove djelatnosti … za zapošljavanjem što dosad nije bilo dopušteno nego se Agencija smjela baviti isključivo privremenim zapošljavanjem. Držimo to korektnom promjenom, dakle proširuje se djelatnost samih agencija, imat ćemo veću ponudu tih institucija koje će se baviti zapošljavanjem i odnosima na tržištu rada. Dobro je naravno da se i naglašava, premda ne znam da li se to dešavalo u praksi, da radnik prilikom tog odnosa agenciji ne plaća nikakvu tarifu. Dobro da to, ako je potrebno već eksplicitno stoji u samom zakonu. Što se tiče dnevnog odmora, dakle prema predlagatelju i zbog primjedbi da se o djelatnostima poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva pojavio problem u organizaciji rada koja zahtijeva rad radnika u dva navrata tijekom dana, a zbog ograničenja koji je dosad bio 10 sati rad istina nije se mogao organizirati u nekim djelatnostima na kvalitetan način. I mislim isto tako da je ova izmjena korisna i dobro je da su se i sindikati i poslodavci oko toga složili. Zašto je bilo potrebno mijenjati sam prekovremeni rad, dakle i daje ostaje ograničenje od 180 sati na godišnjoj razini, e sad umjesto 32 sata mjesečno imamo 8 sati tjedno, ali ako to u nekim okolnostima poboljšava priliku i mogućnost da se bolje organizira rad i ponavljam evo, složili su se socijalni partneri, držimo i tu promjenu relativno korisnom. Poslodavci su navodili kako to predlagatelj kaže da je nemogućnost pojednostavljenog otkaza ugovora o radu osobama koje nisu zadovoljile tijekom probnog rada jedan od glavnih razloga zbog kojih su su često bili prisiljeni izbjegavati zapošljavanje na određeno vrijeme i sad će biti zanimljivo gledati da li kad je sad ta odredba promijenjena, dakle predlaže se da se neuspjeh probnog rada uvede kao poseban razlog u otkaz ugovora o radu, trenutno naravno poslodavac mora otkazivati probni rad prema razlozima predviđenim člankom 107. o radu. Da li će se smanjiti i da li to je zaista jedan od temeljnih uzroka tolikog broja ugovora na određeno vrijeme za prvo zapošljavanje. Radna knjižica je već komentirana, dakle u redu, ukoliko su te izmjene nešto bitno značile, dakle osim izmjena zbog izmjena nemamo ništa protiv da se i dogode, samo je zaista bitno reći zbog čega su te izmjene morale se dogoditi sada ako već u toku godine, dakle do kraja godine očekujemo taj revolucionarni novi Zakon o radu koji će riješiti sve probleme tržišta rada. I ugovor, vjerojatno najveća promjena, ali i najveća dilema što zapravo to znači je sam ugovor o radu na određeno vrijeme. Dakle prvi ugovor na određeno vrijeme može trajati duže od 3 godine, a svi oni koji su kraći od 3 godine ne smiju se produžavati osim ako se to posebno ne obrazloži argumentirano, objektivno ili ne znam kako to sve stoji u zakonu prilikom zaključenja tih novih serijskih ugovora. Evidentno je da je nešto bila volja da Vlada nešto tu mora učiniti s obzirom na primjedbe prvenstveno sindikalne strane, a i poslodavci sa tim određenim radnim vremenom nisu zadovoljni. Napravila se neka pretumbacija nekakvih odredbi koji bi sad nešto trebali značiti. Držim da je potpuno nebitna i da sama ta izmjena ne znači ništa u otklanjanju zapravo stvarnih uzroka zbog čeg su se događali i zbog čega se događaju u pravilu prilikom prvog zapošljavanja ugovori na određeno vrijeme. Naravno, s obzirom da ne postoje nikakvi drugi mehanizmi fleksibilnog odnosa na tržištu rada mnogi su razlozi nisu ovdje navedeni, nema niti vremena da se puno elaborira o tome zašto netko zapošljava na određeno vrijeme. I premda mnogi tvrde naročito sa nekih strana da je to zapravo mehanizam izrabljivanja ili manipulacije radnicima, temeljni razlog je zapravo što ne postoje dovoljno kvalitetni i fleksibilni ili fleksibilniji mehanizmi za neke moderne oblike zapošljavanja kakve poznaje najkvalitetnija tržišta rada, ali i ta tržišta rada naravno u zemljama sa najuspješnijom ekonomijom. Vjerujem da će se u tim dogovorima i u onome što slijedi dakle do kraja godine i pronaći ti novi, moderni, kvalitetni mehanizmi ulaska u tržište rada onakvi kakvi postoje od Danske, da ne kažem svih drugih zemalja koje imaju i veliku zaštitu rada, imaju veliku fleksibilnost i imaju najuspješnije i najkonkurentnije ekonomije svijeta i ta iskustva zapravo treba koristiti. Mi nikad pa i danas evo još nismo u stanju otvoreno govorit o tome što je zapravo uzrok zaključivanja toliko velikog broja ugovora na određeno vrijeme, a ministar je dobro rekao da ipak najveći broj ugovora u Hrvatskoj je na neodređen vrijeme. Dakle imamo činjenicu da se zapošljava prvi puta na određeno vrijeme, ali ipak u nekom momentu trajni ugovori, odnosno ugovori na određeno vrijeme postaju pravilo i i to je i pitanje i odgovor. Dakle mi moramo kod tog uređivanja instituta određenog vremena da bi on bio zaista institut samo u iznimnim slučajevima pronalaziti prave uzroke i tražiti prave i kvalitetne mehanizme za fleksibilnije mehanizme uključivanja u raznim oblicima ljudi na tržište rada. ne vidimo razlog nikakav poseban zbog čega bi bili protiv ovih izmjena, mi ćemo to podržati, ali ja vas sa nestrpljenjem naravno očekujemo i te sve najave koje konačno evo bi trebale se dogoditi do kraja godine da vidimo taj novi Zakon o radu koji će to naše tržište urediti na najbolji mogući način u interesu i radnika, ali naravno i konačno u bitnom poboljšanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Hvala lijepo. **Leko, Josip Idemo na replike. Prva replika i poštovani zastupnik Branko Vukšić, izvolite. **Vukšić, Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Popijač, ne čudi me što se slažete sa ovim zakonom jer on jest u suštini neoliberalan, pa mi nije čudo jer tu se SDP i HDZ nadopunjuju. Rekli ste da hrvatsko gospodarstvo tone što je činjenica i to ste dobro uočili i nije teško to dobro uočiti. Ali je zato potonuće valjda nije kriva samo Vlada, krivice je na gospodarstvenicima, na menadžerima, na vlasnicima poduzeća koji su dobili poduzeća na poklon jer su bili blizu vlasti naročito 90-tih godina. A danas ne znaju njima gospodariti, ne znaju njima upravljati. Aludirali ste na Titanik, no kapetan tog broda kad je brod udario u santu leda je bio šef vaše stranke. Znači, ako ste aludirali na Titanik sad taj Titanik treba spašavati neka druga stranka. Međutim, ni ta druga stranka ne spašava na pravi način. Jedino spašavanje koje vi vidite u vašoj raspravi bilo je u tome kako, znači podržati stanje i čim veći teret staviti na leđa radnika, pa ste govorili o modernosti zapošljavanja. Činjenice govore na razini gospodarstva Europe, SAD-a, svijeta pa i Hrvatske da nikad radnici nisu bili nesigurniji, a nikad nije bilo više profita. Prema tome, postoji umjetno izazvana kriza kao što je umjetno izazvana kriza pad proizvodnje u Europi jer je gro proizvodnje preseljen na istok. Prema tome, profit se gomila, kao što gomilaju profit i hrvatski tajkuni. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Đuro Popijač, izvolite. **Popijač, Đuro (HDZ)** Pa mogu se i složiti i ne složiti, uvijek je to tako. Dakle, nešto zaista je u redu da se i složimo, ali prirodno je da se i ne slažemo jer nismo istog miljea iz kojega i dolazimo na kraju krajeva. Ali na žalost ili na sreću mi imamo poslodavce, gospodarstvenike, menadžere te koje imamo. Mi ćemo morati i dalje očigledno živjeti sa njima ili ćemo ih sve nekako morati promijeniti s obzirom da nisu, da su loši, da su nesposobni, da nisu dobri. Ja bih rekao da su odlični s obzirom na uvjete, s obzirom na sve što im država stvara kao okoliš u kojem moraju raditi da su odlični, da su izdržljivi, da su nadprosječno i sposobni da još uvijek u takvim uvjetima mogu držati tu glavu iznad vode. I držim da ipak i naša uloga ovdje i svih vlada da se koncentrira upravo na to kako tim ne samo naravno našim, a najveći dio Hrvatske funkcionira domaća poslodavačka infrastruktura i naravno dobro došlim stranim poslodavcima, najbolje, najkvalitetnije uvjete za postizanje najboljih gospodarskih rezultata, pa će onda svima biti bolje. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sad su replike unutar kluba i poštovani Ivan Šuker, zastupnik. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Popijač, dobro ste akceptirali da svi makroekonomski pokazatelji se neće promijeniti sa ovom tehničkom izmjenom Zakona o radu, jer on je naprosto nekakav kompromis i poslodavaca i Međutim, ono što mene brine je kako će se ovaj zakon primijeniti na zaposlene, 100000 zaposlenih kod hrvatskih obrtnika. Jer je Vlada, uporno bježi od toga da definira imovinu obrtnika. Dakle, a s obzirom da se u zakonu predlaže da se ne može plijeniti imovina obrtnika osim za ako to nije regulirano posebnim ugovorom. Dakle, 100000 po prilici koliko ima zaposlenih kod obrtnika kako će se na njih primijeniti odredba ovog zakona s obzirom da se na njih primjenjuje Zakon o radu. Nema nikakvog posebnog zakona. Kako će oni ostvarit svoja prava i iz koje imovine će se oni naplatiti i kako će agencija, temeljem čega platiti doprinose za njih. I drugo pitanje koje se otvara kad su obrtnici u pitanju je, obrtnik niti je uprava, niti je zaposlenik, niti ima plaću. A temeljem ovog novog prijedloga Zakona o obrtu obrtnik će imati pravo prijavit se na burzu i primit naknadu za zapošljavanje. S obzirom da u Zakon o obrtu se praktički pojam stečaja uopće ne predviđa. Može se pokrenut nekakav likvidacija ili nešto. Pa mene samo zanima s obzirom da ista Vlada predlaže Zakon o obrtu kao i ovaj Zakon o radu kako će sutra netko od tih 100000 zaposlenih i 80000 hrvatskih obrtnika ostvariti svoja prava, elementarno pravo da im se plati zdravstveno i mirovinsko osiguranje pa da imaju pravo ako se razbole otići kod liječnika. Dakle, samo možda da ministar ili ili vi s obzirom da je razmišljanje našeg kluba da ćemo tehnički podržati ove izmjene ali očigledno ove izmjene ne akceptiraju zakonske promjene koje će uslijediti prije svega što se tiče Zakona o obrtu. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Da, hvala gospodine predsjedniče. Kolega dobro ste uočili. Dakle, tu se vidi koliko su određeni resori unutar same Vlade koordinirani. Dakle, očigledno je da evo imali smo prošli tjedan dvodnevnu raspravu oko Zakonu o obrtu i vidjeli smo na koji način sam ministar reagira na sve ono što smo i tada, evo što ste vi danas spomenuli i na koji način se referencira na sve to. njegova je temeljna briga bila kako urediti ili kako se obračunati sa Obrtničkom komorom ili šefom Obrtničke komore. A sugeriramo dakle s obzirom da je ovo dakle prvo i drugo čitanje da će ovaj zakon biti donesen, da u drugom čitanju Zakon o obrtu riješi te probleme i da evo ministar Mrsić pomogne ministru Marasu da uredi odnose sve one što ste vi kao veliki nedostatak ovdje i spomenuli i da ta dva zakona budu međusobno usklađena, a sve u svrhu dakle i uređenja statusa samih obrtnika.

kad smo kod brodova ja ću se osvrnuti s obzirom da ovdje razgovaramo o Zakonu o radu na članak 120. kolektivni višak radnika i na agoniju koju ovih dana prolazi 3. maj, Jednostavno poduzeće koje je u postupku privatizacije, međutim ona u svojoj biti nije do kraja jasna. Radnici su ovih dana na nogama tamo, razgovara se svakodnevno sa upravom putem Radničkog vijeća, međutim članak 120. u trećem stavku jasno propisuje kolektivne viškove radnika, a upravo se tamo provode postupci sukladno tom trećem stavku. Međutim, uprava ne daje konkretne odgovore na zahtjeve radnika. Njih sada ima 1770 u dijelu samog 3. maja proizvodnog pogona, već prije su 4 firme (Tibo, Motori i dizalice, Ugostiteljstvo i STM) sa 550 radnika prešli u AUDIO u njihov dio nadležnosti sa sigurnim završetkom, a to će biti kraj očito tih firmi. Jasno je, postavlja se pitanje zbog čega uprava u tom 3. maju možda ne želi radnicima dati sistematizaciju da se zna točno iz kojeg dijela firme će se naći taj višak od 400 radnika jer pretpostavka je da će to ići u onom proizvodnom dijelu iz proizvodnog pogona. Naravno da je to opterećenje za taj dio ljudi i da jednostavno je kažem možda previše slučajnosti ili možda, to je moje razmišljanje, da li se čeka ovakav oblik zakona da bi se taj proces onda završio ili s kakvim prijedlogom bi trebalo ići prema kažem tim ljudima da jednostavno i oni znaju što ih čeka u budućnosti. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Đuro Popijač. evo tih 4, 5 najvećih brodogradilišta očito je pri kraju. Dakle, nije jasno u potpunosti što piše i što je sve ugrađeno u sam proces restrukturiranja na ovaj način koji je bitno promijenjen u odnosu na ono kada smo mi pripremili čitav taj proces prilikom završetka i procesa zaključivanja pregovora. Dakle, kada se svi programi restrukturiranja za sva brodogradilišta i 3. maj i i Brodotrogir i Kraljevicu koja je u međuvremenu ekspresno završila u stečaju i svi radnici na Burzi na kraju krajeva i za Brodosplit za 3. maj evo vidimo još 20-ak dana pred sam kraj ulaska u EU pronašlo se nekakvo rješenje kako će ono završiti, što će se zapravo dogoditi s 3. majem o toj kombinaciji s Uljanikom koliko će ljudi biti? Mi to ne znamo. Nitko to nije vidio, a očigledno što sami kažete za razliku od prijašnjeg procesa gdje su radnici i gdje su predstavnici sindikata bili u potpunosti uključeni u sve točke i sve faze izrade i prihvaćanja programa restrukturiranja znalo se manje-više sve okolnosti. No međutim, evo zabrinjava ako je to sada u ovoj fazi još uvijek velika nepoznanica za same radnike kako će taj cijeli proces završiti. makroekonomskih pokazatelja koji oslikavaju hrvatsku stvarnost u proteklih godinu i pol dana rada ove Vlade. Ja bih još malo izdvojio i vlastite dvojbe kad je u pitanju taj projicirani rast hrvatskog gospodarstva do kraja ove godine. Naime, mi smo prošle godine u studenome donijeli državni proračun na prijedlog Vlade koja je predviđala rast hrvatskog gospodarstva, rast BDP-a za ovu godinu na razini 1,8%. Vrlo brzo nakon toga smo u ožujku mjesecu napravili rebalans proračuna s kojim smo planirali rast BDP-a u ovoj godini na razini 0,7%. Ovih dana brojni analitičari i financijske institucije govore o daljnjem padu BDP-a koji će svakako ove godine biti negativan ili u tom smislu dolaze najave iz Vlade o novom rebalansu proračuna pa možda i još prije ljetnog raspusta. U međuvremenu je Vlada sa dijelom sindikata vješto koristeći Zakon o reprezentativnosti sindikata kada sa jednim dijelom sindikata potpišete taj sporazum pa se on odnosi na gotovo sve sindikate potpisala je sporazum prema kojemu neće smanjivati plaće zaposlenika u javnom sektoru do kraja godine. E pa sada mene interesira i kod mene postoji dvojba o tome kako to Vlada ima namjeru taj sporazum održati i u isto vrijeme smanjiti rashode državnog proračuna donoseći u Saboru rebalans državnog proračuna. Što će onda smanjiti? Onda ćemo smanjiti subvencije poljoprivrednicima, hoćemo smanjiti onda investicije koje su ionako za više od 50% smanjenje u odnosu na Proračun za 2011. godinu, hoćemo smanjiti mirovine, hoćemo smanjiti izdvajanje za zdravstveno osiguranje itd., itd. Nije mi jasno kako Vlada dakle misli održati obećanje koje je potpisano u sporazumu sa sindikatima i u isto vrijeme rebalansirati troškove rashoda državnog proračuna i smanjiti troškove? **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Đuro Popijač. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega dobro primjećujete dakle da postoji veliki raskorak od najava, želja pa onda na kraju krajeva i stvarnosti. I svaki put ispočetka nas osupne sve gora situacija i sve gori sve gori nagovještaji. Dakle, ni sad i do kraja ove godine ne možemo imati nikakve nade da će se nešto bitno promijeniti jer je priprema ostala ista. Dakle, ništa se tu bitno nije dogodilo niti se ne događa da bi se trendovi promijenili. Očigledno je Vlada zaista računala da će rast prihodi proračuna, oni se naravno ne događaju unatoč povećanoj poreznoj presiji ali vidimo da je sve veći repertoar alibija za takvo stanje pa smo nedavno čuli da je pronađeno nekih dvadesetak milijardi dugova ne znam kojih vlada i ne znam od kojih godina i da će se eto zato morati dogoditi nekakav novi rebalans proračuna. pa čujemo silu sada s obzirom da nažalost niti investicije se ne događaju niti u privatnom sektoru, a očito očito od državnih više ništa na to se ne može računati. Ali u svaku i pripremljenu investiciju su se zapetljali pa otpada svaki dan po jedna i vidimo da od toga nema ništa. Zaista upravu ste ukoliko će se htjeti naravno zadržati kakav takav stabilni proračun da će se evidentno morati ići u daljnja smanjivanja prava u javnom sektoru, a kako će se to fizički odigrati s obzirom na sporazum na sporazum koji je potpisan na to mi ne možemo naravno niti predviđati oni to vjerojatno znaju koji su pregovarali i koji su takav mehanizam i osmislili pa evo vrijedi čekati nažalost i taj rasplet čitave situacije da vidimo koji će novi set alibija Vlada izmisliti za stanje koje nas još nažalost očekuje. Hvala lijepa. Prije nastavka jedna obavijest. Nastavak 15.sjednice Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije održat će se danas 13.lipnja ove godine u 14,00 sati u dvorani Janka Draškovića potpredsjednica Hrvatskog sabora

Sada je na redu Klub zastupnika u Hrvatskom saboru Narodne stranke i poštovani zastupnik Petar Baranović. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine ministre sa pomoćnicom, poštovane kolegice i kolege. Prije nego što krenem na meritum klub HNS-a će podržati ovaj zakon. podržat će ga jel ovo je jedan od onih zakona u svakom slučaju koji i svojim sadržajem, a i hitnošću nas obvezuje na tako nešto. Radi se o zakonu u kojem je temeljna intencija usklađenje sa izmjenama koje su se desile u pravnoj stečevini EU odnosno usklađenje Zakona o radu sa europskom uredbom br. 38/2009.godine i on u područje radnog zakonodavstva donosi neke novine koje do sada nisu bile prisutne u hrvatskom zakonodavstvu, a tiču se standarda i propisa koje propisuje europska pravna stečevina. Tako npr. uvodi obavezu i određene standarde u informiranju i savjetovanju između socijalnih partnera na transnacionalnoj razini, ali isto tak i daje odgovor djelomični na neka pitanja koja su i do sada bila i jesu otvorena u hrvatskom radnom zakonodavstvu. Ovaj zakon je donesen kao što je gospodin ministar kazao kao kompromis između poslodavaca i sindikata odnosno između ministarstva i sindikata i naravno da zakon koji zapravo rješava i pravni okvir za rješavanje odnosa između dvije interesno suprotstavljene strane i ne može biti drukčiji. Međutim kada spominjem sindikate onda moramo biti pošteni pa primijetiti jednu stvar koja je prisutna u hrvatskom gospodarstvu na hrvatskom tržištu rada i generalno u hrvatskom društvu, a to je da govorimo o sindikatima uglavnom javnih službi i javnih djelatnika. Mi danas nakon 22godine postojanja moderne Hrvatske države već i 23, imamo situaciju da zapravo sindikalno organiziranje efikasno je i moguće samo u javnom sektoru. Imamo situaciju duboke nepravde u društvu koja nije riješena do kraja ni ovim izmjenama i dopunama zakona pa ću navesti primjer, u ovom zakonu se rješavaju određene posebnosti instituta ugovora na određeno vrijeme. I potpuno ispravno se uvažava mogućnost odnosno potreba određenih specifičnih projekata koji mogu trajati 4, 5 ili 6 godina da prvi ugovor na određeno vrijeme može trajati 5 godina i nakon što imamo jasno završetak projekta i gospodarskih aktivnosti na predmetnom slučaju ugovor se okončava i završava. Međutim hrvatska politika mora imati dovoljno karaktera da da odgovor na jedno pitanje, a to je pitanje zloupotrebe ugovora na određeno vrijeme za kršenje temeljnih ljudskih prava u ovom društvu. Dame i gospodo u sferi radnog zakonodavstva i pozicije radnika u Hrvatskoj nisu svi jednaki, a to je temeljna ustavna kategorija i o tome svi šute. O tome nitko ne želi govoriti, nitko ne želi ni dalje govoriti o činjenici da u velikim tvrtkama privatnim posebno tamo gdje je prisutna ženska radna snaga zbog specifične djelatnosti. Rade radnice koje nemaju jednaka prava radnicama u javnom sektoru. Rade radnice koje ne mogu ostvariti majčinstvo jer su zaposlene na određeno vrijeme. I to je istina pred kojom svi zabivamo glavu u pijesak poput nojeva i nitko o tome ne govori jasno i nema odgovora na to pitanje. Nijedna Vlada do sada, a ja se nadam da ova hoće nije našla odgovor na to pitanje. S druge strane u javnom sektoru imamo potpuno zaštićene radnike, sindikalno organizirane što god tko mislio koji u određenom broju slučajeva zlorabe tu svoju dobru poziciju. U javnom sektoru efikasnost radnika temeljno počiva na njegovom osobnom pristupu, karakteru, kućnom odgoju, svjetonazorima i o tome da li je odlučio raditi ili je odlučio gluvariti. Vi ste danas kao poslodavac i odgovorna osoba u javnom sektoru gotovo pa nemoćni pred radnicima koji nemaju namjeru zavrniti rukave i oznojiti se na svom poslu. A isto tako nemamo jasne mehanizme nagrađivanja onih koji marljivo rade i nose na sebi teret funkcioniranja društva i sustava. S druge pak strane u privatnom sektoru apsolutno neravnopravna pozicija. Ako jedno demokratsko društvo u jednoj ustavnoj državi ne možeosgiurati ravnopravnost radnika i ako o tome svi šute već više od 20 godina teško ćemo naći izlaz iz krize. Zemlja u kojoj postoje takve podijeljenosti nema istinsku perspektivu niti u njoj vladaju normalne norme i standardi. Odgovor na to pitanje hrvatska politika konačno mora dati. mora dati. HNS-a jest liberalna stranka ali ne stranka koja shvaća liberalizam kao okvir za ovakvu anomaliju u društvu. I u ime HNS-a apeliram apeliram na resorno ministarstvo da se pozabavi sa ovim realnim problemima. Sve ove novine koje su ovdje pobrojane u zakonu su o.k., uredu su. Veliki dio njih je naravno uvjetovan obvezom da uskladimo naš zakon sa predmetnom stečevinom EU zbog koje smo krenuli u ovo usklađivanje. Ali mi moramo na području tržišta rada na području odnosa između poslodavaca i radnika naći dogovore na istinska pitanja. Ne spadamo u stranku niti osobno spadam u ljude koji smatraju poslodavce vampirima ni izrabljivačima. I sam sam bio poslodavcem, isplaćivao plaće. Poznam jako puno ljudi poslodavaca malih, srednjih i velikih koji su korektni poslodavci, ali isto tako moramo naći odgovor kroz izmjene Zakona o radu na pitanje ispravnog odnosa prema radnicima i u privatnom sektoru i na pitanje uspostavljanja temeljne vrijednosti jednog normalnog ustava u demokratskoj državi, a to je da svi ljudi imaju jednaku šansu, jednak pravni status i jednake uvjete života i rada. Ne možemo dame i gospodo više dopustiti da bilo koga od nas kao zastupnika sretne mlada žena i na pitanje kako si ti odgovori nisam dobro nisam dobro iz jednostavnog razloga jer radim već 7 godina ne mogu postati majka, a ne mogu postati majke jer onog trenutka ovo mi je 6.po redu ugovor na određeno vrijeme, onog trenutka kada ostanem trudna izgubit ću radno mjesto. To je temeljno pitanje Zakona o radu koje treba riješiti. I nije pitanje usklađivanja s praksom EU nego je pitanje za nas u Hrvatskom saboru za sve hrvatske zastupnike i za ukupnu hrvatsku politiku.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Slažem se poštovano kolega Baranoviću i drago mi je da ste potaknuli ovo pitanje žena i njihovog položaja na tržištu rada jer se o tome radi. Nažalost evo i danas u 21.stoljeću mi se susrećemo sa tom bolnom činjenicom o kojoj se nerado govori i istina je da očito nismo do sada sposobni riješiti do kraja to pitanje i stati na kraj ne samo diskriminaciji nego omalovažavanju ali li činjenici da uz sve to o čemu ste govorili jest i danas činjenica pak da su žene u većini manje plaćene za isti posao, pa onda isto tako da žene u većini imaju manje mirovine od muškaraca koji su radili isti posao. Činjenica jest da i dalje mnoge žene moraju odgovoriti na pitanje o tome se ne govori često i mnoge od njih ne žele o tome govoriti u javnosti iz poznatih razloga. Ako progovori o jednom poslodavcu koji će ju drugi ikada primiti na posao. Dakle postavlja se pitanje jeste li udani, imate li djece, želite li imati djece, želite li imati još djece i činjenica da mnoge žene i danas u 21.stoljeću kada ostanu trudne skrivaju trudnoću od poslodavaca i skrivaju trudnoću naravno i od svojih kolegica i kolega na poslu. To je nešto na što odgovor moramo dati svi zajedno i kroz Zakon o radu ali i kroz sve druge zakone koji ne samo da se dotiču položaja zaposlenih žena i muškaraca na tržištu rada nego i svih drugih koji u konačnici govore o temeljnim ljudskim pravima, a jedno od temeljnih ljudskih prava je svakako pravo na rad. Hvala vam. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Petar Baranović. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvažena kolegice Kosor, drago mi je da se slažete i očekivao sam takvu repliku od vas osobno. Ali ono što bih ovom prilikom htio istaknuti kako i na koji način pokrenuti postupak proces rješavanja ovih anomalija u društvu tiče se sindikalnog organiziranja radnika u privatnom sektoru i činjenice da nismo izgradili u hrvatskom zakonodavstvu jasan mehanizam zaštite radnika od poslodavaca koji sprečavaju i sankcioniraju sindikalno organiziranje u svojim tvrtkama. Naglašavam, poslodavce izuzetno cijenim, dolazim iz njihovih redova mada sam bio mali poslodavac, ali smatram neprihvatljivim praksu da se na takav način da se na takav način radi i da tako funkcionira socijalna scena u Hrvatskoj. Ono što bi trebalo napraviti jest kroz Zakon o radu i podzakonske akte kao i zakone koji se tiču ove materije,barem indirektno osigurati zaštitu poslodavaca od neradnika, ali isto tako osigurati zaštitu radnika od poslodavaca koji im krše njihova temeljna ljudska radnička i građanska prava. Mi još uvijek nismo našli načina kako sankcionirati poslodavca koji realno sprječava sindikalno organiziranje i organiziranu obranu radničkih prava u svome poduzeću. I tu prednjače veliki sustavi. Dame i gospodo plutokracija nije demokracija. Ona je nešto posve drugo. A činjenica je da ovo društvo, da ovo društvo već godinama i decenijima okreće glavu od problema koji se tiču najmoćnijih i najjačih. Kao takvo društvo teško da ćemo naći perspektivu, bilo brojke ovakve ili onakve. Hvala lijepa. na repliku, Boris Kovačić. nas sve skupa, posebno mene evo zabrinjava. Ta podjela između javnog sektora i realnog sektora ne samo da je očita nego više nije ni podnošljiva da tako kažem. Pa i sada u ovom odgovoru na ovu repliku koju ste sada izrekli spomenuli ste sindikate. Pa i ja mislim da jedan od ključnih kotača u rješavanju ovog problema je sindikat. I upravo ovo usitnjavanje sindikalne scene u u našoj državi nije dobro. I možda sada i previše polažemo nade u novi Zakon koji je, o radu, koji je navijestio ministar rada. Pri tome mislim da trebamo povući i možda prije usuglašavanja i jedne javne rasprave oko novog Zakona posebno se, da tako kažem pozabaviti sindikatom. Svjesni smo vjerojatno svi, tu ćemo se složiti da dobar sindikat, dobar kolektivni ugovor je ne samo zaštita i pomoć radniku nego je zaštita, prije svega i zaštita i pomoć poslodavcu. Pa ne znam koliko je heretička zamisao šta bi bilo da raspustimo sve sindikate, da se uvede stanoviti moratorij. I dok se ne formira to isto u realnom sektoru, e nakon 6 mjeseci može, onda molim lijepo ići i javni sektor. Gospođe i gospodo razmislimo o tome. Jer mi, gotovo je vrijeme. Hvala.

problem žena koje imaju ugovore na određene i zbog trudnoće im se više ti ugovori ne produžuju. I to je zaista jedna česta praksa koja se događa u Republici Hrvatskoj. To jest jedna devijacija, ali nisam siguran da li, mislim da mi u zakonodavstvu imamo i da imamo, međutim, to zakonodavstvo se ne provodi. I više nije, mislim da mi zakonom teško možemo urediti bilo što, već bi trebali početi provoditi ono što je zapravo u zakonima zapisano i postoje određene restriktivne odredbe gdje bi se moglo takve pojave sankcionirati. Međutim, to u praksi se ne provodi. A to bi se mi kao zakonodavci, izvršna vlast trebali pitati zašto se ne provodi, zašto inspekcije rada zapravo slabo funkcioniraju i zašto zapravo većina ljudi koji se nađu u mobingu, a posebno žena ni ne prijavljuju taj mobing već manje-više od njega odustaju praktički i povlače se pred poslodavcem. I to ne samo privatnim poslodavcem. Dakle, takve pojave se događaju i kod javnog poslodavca i kod države i u županiji i u domu zdravlja i u bolnici i u školi i u javnim ustanovama. Dakle, nisu takve pojavnosti samo privilegija privatnih poslodavaca. Dakle mobing nad ženama i posebno ženama kada zatrudne itekako je česta pojava i u javnom sektoru. I on nije posljedica ni ovakvog ni onakvog zakonodavstva već je posljedica nepovjerenja hrvatskih građana u to zakonodavstvo i u tu pravnu državu. Jer većina žena pa i ljudi suočenih zapravo sa određenim oblikom nasilja ili mobinga se zapravo povlače pred tim poslodavcem vjerujući zapravo da će samo u bilo kakvom obliku utuživanja neće dobro proći već da će se samo navući nevolje na vrat. A to jest naša odgovornost. I one poruke što sam govorio koje mi šaljemo kao društvo zapravo samo to i potvrđuju ljudima. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Petar Baranović. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega Đuroviću, ne slažem se s vama u ovom dijelu u kojem kažete da je identična situacija u javnom i privatnom sektoru. U javnom sektoru postoji jasno zakonski zagarantirana prava. I u javnom sektoru mlada žena ima šanse biti majkom i vratiti se na posao. U privatnom sektoru mlada žena ima minimalne hipotetske šanse zatrudnjeti i vratiti se na posao. I to je istina sramotna ovog društva o kojoj se šuti više od 20 godina. Mogu se složiti s vama da ne funkcioniraju pojedini segmenti društva, inspekcije, institucije koje imaju obvezu nadziranja i provođenja zakona. Iz vrlo jednostavnog razloga, zapitajmo kada pročitamo sve zakone različitih, koje pokrivaju različite teme koliko slučajeva imamo jasno propisane konzekvence. Za odgovor na …/Govornik se ne razumije./… institucijama Hrvatske države koje ne rade kvalitetno, efikasno svoj posao. Počevši od zakona koji se tiču funkcioniranja lokalne samouprave, pojedinih ministarstava, agencije, bilo koga. Koje konzekvence imaju recimo čak i čelnici lokalne samouprave ukoliko ne ispunjavaju određene zakonske odredbe koje su vezane za funkcioniranje lokalne samouprave. Koje konzekvence imaju ravnatelji inspekcijskih službi koje ne rade kvalitetno svoj posao? Pročitajte malo zakone i nađite mi te konzekvence. Nema ih. Jer politika sama sebe bez karaktera neprincipijelno štiti kao svetu kravu u Indiji. Moramo konačno imati isti metar za sebe i za one ljude kojima propisujemo zakone, uvjete po kojima ćemo živjeti. Kada to napravimo onda neće biti problema ni sa inspekcijom ni funkcioniranjem društva. A činjenica jest da postoji jasna razlika u poziciji između mladih žena koje rade u javnom sektoru i mladih žena koje rade u privatnom sektoru. Radnika generalno koji rade u javnom sektoru i radnika generalno koji rade u privatnom sektoru. Dok god ne postignemo balans između te dvije kategorije nećemo imati perspektivno gospodarstvo niti uređeno društvo. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i HGS-a, kolegica Jadranka Kosor. Izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, gospodine ministre sa suradnicom. Naš Klub će podržati ove Izmjene i dopune Zakona. Prije svega zbog činjenice da se zakon usklađuje sa direktivama Europske unije. Naravno to je nešto nužno, to je važno, to je potrebno, to je nešto što moramo obaviti. Upravo zato što je to nužno i što to moramo obaviti jer 1. srpnja postajemo članica Europske unije. A direktive su bile poznate i početkom ove godine, dakako da upućujemo pitanje zašto se to nije napravilo prije. Ove Izmjene i dopune Zakona naime stupaju na snagu 8 dana od objave u Narodnim novinama. Pogledajte koji je danas datum, dakle, kada se Zakon izglasa, kada se objavi u Narodnim novinama, praktički on će stupiti na snagu neposredno prije ulaska u Europsku uniju. Činjenica jest o kojoj sasvim sigurno zakonodavac mora voditi računa da se svi oni na koje se zakon odnosi upoznaju i da se dakako mogu prilagoditi i da se mogu pripremiti u provedbi toga zakona. Dakle, mislimo da je sa ovim Izmjenama i dopunama se moglo i trebalo ići i prije ali to je sada manje važno. Činjenica da je Zakon pred nama. I dakako da je ovo prilika da podsjetim da smo možda neke od problema s kojima se i danas suočava i ova Vlada, s kojima se i danas suočavamo u gospodarstvu kada evo bilježimo 323 tisuće, nešto malo više nezaposlenih, ovog trenutka u državi, da su možda neki od problema mogli biti barem nešto manji ili blaži da smo Zakon o radu izmijenili 2010. godine kada je ondašnja Vlada …/Govornik tadašnje Ministarstvo gospodarstva kao predlagatelj u Vladi, Vlada u konačnici male iz ove perspektive rekla bih gotovo neznatne izmjene Zakona o radu. Koje su zapravo bile prije svega poruka, poruka svima nama, poruka nama i u politici ali prije svega poruka i poslodavcima i zaposlenima građankama i građanima da ne možemo imati kolektivne ugovore iste i jednake i to je isto nešto što treba otvoreno uvijek govoriti kada BDP pada 6% ili 5% i kada BDP raste 5 ili 5 ili 6%. Prema tome, to je ponavljam bila jedna mala izmjena pogotovo kada se gleda sa distance od sada 2, 3 godine. Međutim, izmjena toga zakona podsjećam ponukala je neke da pokrenu potpisivanje peticije za organiziranje referenduma. Sada smo ponovo suočeni sa jednom takvom inicijativom pa mislim da je i trenutak o tome progovoriti. Kako je završilo svi znate. Prikupljeno je više od 700 tisuća potpisa. Ono što je međutim bila činjenica s kojom smo se suočavali svakodnevno primjerice gledajući televiziju da smo slušali mnoge naše ljude koji su potpisali peticiju i ogorčeno govorili da potpisali smo peticiju, ne damo naše mirovine, ne damo naša prava. Dakle jedan dio ljudi nije bio i to tvrdim i danas odgovorno dovoljno obaviješten što zapravo Vlada želi izmjenama i dopunama zakona. Dakako da je i tadašnja oporba potpisala peticiju, bilo je tada rečeno ništa se u Zakonu o radu ne treba mijenjati. Kao što vidite, neke poslove koje smo trebali obaviti prije nekoliko godina morat ćemo obavljati danas i ono što nije napravljeno jučer mora se obaviti danas, međutim gubi se vrijeme, gubi se prostor i gubi se potencijal. Tako da budući da je ministar najavio novi Zakon o radu što svakako pozdravljam, želim podsjetiti i da je prošla Vlada dapače potpisala jedan sporazum sa sindikatima o novom Zakonu o radu. Mislim da se izradom novoga Zakona o radu gospodine ministre moglo krenuti i prošle godine. To je nešto što je važno i što je nužno. Apeliram da taj novi zakon bude zakon oko kojeg će se zaista otvoriti široka javna rasprava da bi zaista svi koji to žele i koji imaju što za reći mogli to reći u razumnom roku. Te izmjene dakako moraju ići u redovitoj proceduri i evo jedva čekamo da novi Zakon o radu dođe pred nas jer bi to trebao biti tada kad se donese, a to će već biti u trenutku kad će Hrvatska biti 28. članica, jedan od onih temeljnih zakona koji se odnosi i na ljudska prava, ali isto tako koji će se reflektirati i čije će se odredbe reflektirati na hrvatsko gospodarstvo. I vjerujem da će biti jednako tako donesen u konsenzusu prije svega s onima koji su tu ključni i najvažniji, upotrijebit ću tu riječ igrači, a to su radnici, odnosno sindikati, dakle radnici kroz sindikate i sindikalne središnjice i s druge strane poslodavci jer smo suočeni sa činjenicom da mnogi govore i otvaraju temu socijalnog dijaloga danas u Hrvatskoj. Zato mi je jako drago što je ministar rekao da je ovaj zakon, odnosno izmjene i dopune da su donesene u konsenzusu socijalnih partnera, dakle Vlade, sindikata i poslodavaca, međutim ostaje pitanje o kojem slušam svakodnevno, vezano za rad Gospodarsko-socijalnog vijeća. Dakle neki kažu da se Gospodarsko-socijalno vijeće ne sastaje, ako je to tako nije dobro. Gospodarsko-socijalno vijeće gdje sjedi i Vlada, predstavnici Vlade i sindikata i poslodavaca jest jedino i pravo mjesto za dogovor, usuglašavanje i za donošenje odluka. Tako da preporučam da i početak bilo kakve rasprave o Zakonu o radu krene iz Gospodarsko-socijalnog vijeća, da se ono ni na koji način ne preskače. Danas je u raspravi bilo dosta riječi i sa punim pravom naravno o privatizaciji sa refleksijama na prošlo vrijeme, podsjećanjima na neka loša, tragična, teška iskustva ali naravno i na dobra iskustva. Međutim, mi se s tim problemima dame i gospodo suočavamo i danas. Ja samo podsjećam, u ovoj raspravi neću širiti na ove probleme ne koje su ukazali ne radnici nego liječnici primjerice vezano za slučajeve u Brodosplitu, dakle slanje okružnica, pisama, vezano za bolovanja radnika Brodosplita. I to je nešto što isto tako treba itekako uzimati u obzir kad raspravljamo o izmjenama i dopunama Zakona o radu, Dakle još je puno otvorenih pitanja, kolega Baranović je otvorio jedno. Slažem se, žene zaposlenice u rekla bih državnim službama kako se to kaže, naravno mogu ostvariti majčinstvo bez ikakvih problema ali u privatnom sektoru to je puno, puno teže i to je zadaća ne samo Vlade nego i Hrvatskoga sabora da o tome javno govorimo. Ali mislim da trebamo ići i korak dalje, da trebamo prstom, to nije baš osobito pristojno ali katkada i prstom uprijeti i pokazati i reći imenom i prezimenom o kome se radi. Naime, neki ljudi ne razumiju drugačiji jezik nego kad se prstom pokaže i kad se doslovce prozove. Dakle, ministar na kraju je spomenuo i rekao da je to citiram zakon koji je čitljiv i jednostavan i svima razumljiv. Govoreći o ovim izmjenama i dopunama ja bih dodala da je prije svega i iznad svega važno da zakon ovako izmijenjen bude provediv i da pomogne da riješimo bar poneki problem s kojim se danas suočavamo. Situacija je zaista teška, pogotovo kad tešku gospodarsku situaciju stavimo u kontekst da ćemo postati članica Europske unije i da dakako počinju vrijediti i neka druga pravila i da će se sve ono što radimo i kroz donošenje proračuna, fiskalnu odgovornost, apsolutno mjeriti na jedan potpuno drugi način što zahtijeva i dodatnu odgovornost i dodatno više rada za što smo se dakako trebali odlučiti i davno prije. Hvala vam lijepa.

i tada su se što je točno izmjenama suprotstavljali oni koji se danas ne libe izmjena na račun radnika. Međutim, ta vaša teza ne znači da ste bili u pravu 2010. ili da je Milanovićeva Vlada danas u pravu. Ja mislim da je Milanović 2010. godine bio u pravu i da je dobro postupio. Međutim, nakon što je dobio povjerenje građana i to većinom onih koji su vidjeli taj njegov potpis i honorirali ga na izborima onda je kameleonski skinuo socijaldemokratsku kožu i odjenuo neoliberalno ruho. I sada u pravu ste rade ono što ste vi htjeli. Znači, vi ste započeli posao, ustuknuli ste, ali će SDP završiti. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa kolega Vukšiću. Naravno da ne bismo predlagali i ne bih tada kao predsjednica Vlade sasvim sigurno potpisala neki zakon izmjene i dopune zakona da sam smatrala da smo u krivu. Dakle, mi smo smatrali da smo u pravu, da je to nešto što može olakšati situaciju koja je bila teška. I kao što sam rekla malo prije, moje stajalište je osobno i dalje što se tiče kolektivnih ugovora. Dakle, govorimo i o državnim i javnim službama, ali govorimo i o privatnom sektoru. Dakle, ne mogu biti isti kolektivni ugovori i kad BDP raste i kad pada i kad je teško i kad je odlično. To su činjenice. A da je tome tako pokazuju naravno i probleme koje je i ova Vlada imala sa sindikatima državnih i javnih službi kad je pokušala jednostavno rečeno rezati neka prava. Dakle, to svakako što je logično i ljudski nailazi na veliki otpor. Ali kad je Vlada poslodavac i kad sredstva za plaće, za božićnice, za regres itd., za one famozne cipelarine koje je ukinula moja Vlada. Dakle, kad krenu razgovori o tome normalno je i ljudski da nitko ne želi da njegova prava budu manja. To je jedna strana. A druga strana jest realnost. Mi nismo ustuknuli. Mi smo naravno bili svjesni da treba poštovati više od 700000 potpisa koji su prikupljeni, a raspisivanju referenduma smo se u konačnici dogovorili sa sindikalnim središnjicama. I ako se sjećate mi smo to u našem dogovoru vezali za raspisivanje referenduma o ulasku Hrvatske u EU i onda se od toga isto tako od toga odustalo. Dakle, ali u političkom smislu ono što ne napraviš danas svakako će te stići sutra samo sutra će to

i naša stranka ne samo podržala nego aktivno sudjelovala u prikupljanju tih potpisa, ali ste spomenuli i danas vladajuću koaliciju. To je bilo područje pitanje teme iz Glave III. Ustava Republike Hrvatske – Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda članci 55., šest i 57. I što je sad opasno? Danas vladajući SDP tvrdi da se u pitanjima iz Glave III. Ustava ne može odlučivati na referendumu, a sastavni dio Glave III. Ustava su i radna, socijalna, mirovinska i zdravstvena prava. Dakle, 2010. kada su potpisali zahtjev za referendum tumačili su da to jeste pitanje o kojem se može referendumski odlučivati. Danas tvrde da cjelokupno Glava III. Ustava je dio Ustava o kojem se na referendumu ne može odlučivati. da ste spomenuli sporazum koji je vaša Vlada sindikatima potpisala u kojem je bilo dogovoreno, a ova nova Vlada nije ispoštivala taj sporazum, da će se na dan provođenja referenduma o ulasku Hrvatske u EU održat referendum o smanjenju broja potpisa potrebnih za prikupljanje građanske inicijative prilikom zahtijevanja referenduma. Tako je otprilike definicija u tom sporazumu koji je ova Vlada odbila provesti nakon preuzimanja vlasti. Odgovor na repliku, Jadranka Kosor. koncentrirana i u članku 3. Ustava Republike Hrvatske gdje se govori o socijalnoj pravdi. Sigurno, to su najveće vrednote. Moje je mišljenje vezano za referendum ovaj koji je pred nama. Svakako ako se konstatira da je pitanje koje potpisnici zahtjeva za referendumom smatraju relevantnim, ako se ona ocijeni da je u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske dakako da se referendum mora raspisati. Tu dvojbe nema, dakako ako je to pitanje u skladu sa Ustavom Ustavom Republike Hrvatske. To jesu isto tako temeljna prava. Jest, mi smo potpisali taj ugovor. Mislim da bi bilo dobro da postane praksa da ono što, pogotovo u ovako osjetljivim pitanjima, dakle sa socijalnim partnerima kad jedna Vlada potpiše neki sporazum o nečemu što se ima obaviti a što traže socijalni partneri i kad se oko toga dogovorimo da to, jer svaka je Vlada demokratski izabrana, svaka Vlada je narodna, svaka Vlada je Hrvatska, svaka je Vlada naša. Možemo se s njom slagati ili ne. Ali te neke temeljne obveze koje se potpisuju evo sa socijalnim partnerima bi trebalo poštivati, jer u konačnici evo prethodna Vlada je dogovorila, u konačnici obavila posao za EU i i sljedeći korak je trebalo biti raspisivanje referenduma. Naravno da ga je ova Vlada raspisala. Tako je bilo logično da se onda raspiše i u skladu sa ovim sporazumom, Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvažena kolegice Kosor. Ja ću iskoristiti repliku ne da se s vama ne slažem već da bi određene stvari potencirao jer bih rekao da ovdje Zakon o radu može imati direktan utjecaj i direktan značaj na demografsku sliku RH. Ovdje bih rekao jedan od slučajeva kojem sam ja informiran da je jedna mlada gospođa u 22. godini onog trenutka kad je njen poslodavac doznao da je trudna istog momenta je prekinut ugovor o radu. I smatram da bi zakonodavac svakako u novom zakonu morao imati posebni tretman trudnica. Jer ako gledamo demografsku sliku RH i prirodni priraštaj unazad zadnjih 10 godina od 2001. do 2011. godine vidljivo je da svake godine prirodni priraštaj manji je za 10 do 12 tisuća ljudi. I sa jednim kvalitetnim zakonskim rješenjem bila bi sigurnost prema tim mladim ženama koje planiraju stvoriti obitelj i sigurno da RH imali bi kvalitetniju sliku po pitanju prirodnog priraštaja stanovništva. I zato bih uputio apel i vama predlagačima da u novom Zakonu o radu bude posebno tretirano pitanje

tretirano rekla bih i regulirano je sadašnjim Zakonom o radu, međutim očito da nismo učinkoviti, da nemamo rezultate kakve bismo htjeli. Sigurno da novi Zakon o radu treba biti jedan od onih kamenčića u mozaiku koji zovemo nacionalna populacijska politika nju smo davnih godina prihvatili ovdje u Parlamentu onda je prihvaćena koliko se sjećam jednoglasno i morala bi vrijediti i morala bi se neprekidno provoditi u vrijeme svih vlada, dapače nadograđivati ako je potrebno, a mislim da jest, da treba uvijek usklađivati sa stvarnim životom. Točno je ovo što kažete i mislim da je potpuno problem populacijske pa skoro bih rekla katastrofe izvan radara dnevne politike. To koliko će nas biti, a demografi kažu ako se ovaj trend nastavi u Hrvatskoj za 50-ak godina sasvim sigurno milijun manje, to je za Hrvatsku tragedija strašna jer je populacijska politika prvorazredno političko pitanje, moralo bi to biti, to je strateško pitanje, to je gospodarsko pitanje jer je to u konačnici tu se krug zatvara zapravo gospodarsko pitanje. I ako žena doživljava ovo što ste naveli, a znam i osobno stotine takvih slučajeva onda dakako da imamo veliki problem. I zato vjerujem da ćemo uz novi Zakon o radu još čvršće staviti na temelje u zaštiti obitelji i svakako u zaštiti majčinstva. To nije socijalno pitanje i to nije žensko pitanje kojim bi se trebale baviti žene i zato mi je jako drago da evo dvojica kolega danas u ovoj raspravi ističu to kao prvorazredno političko pitanje.

ta mantra u Hrvatskoj se ponavlja već nekoliko godina, posebice u posljednjih nekoliko mjeseci i pokušava se sve nas uvjeriti da samim činom olakšavanja otpuštanja radnika ćemo stvoriti klimu da se ti isti ili neki drugi radnici danas nezaposleni ili budući budu lakše zapošljavali. Naravno da to nije točno jer ta mantra je preuzeta iz onih država i sustava koja nije stala samo na olakšavanju otpuštanja nego je tržište rada daleko cjelovitije uredila a ulogu države ojačala na tržištu rada. Ti isti ljudi još uvijek ne razumiju razliku a to je svjetonazorsko pitanje između sigurnosti radnog mjesta, što je stvar povijesti, i sigurnosti prava na rad. Postoji li, pitam njih sve koji tu mantru ponavljaju, rad radi čovjeka ili postoji čovjek radi rada? Da li je čovjek stvoren zato da bi radio i nekome donosio profit ili rad postoji zato da čovjek radom sebi osigurava ezgistenciju? I sigurnost prava na rad nije samo pitanje našeg ustavnog uređenja i određenja nego i suština kršćanskog nauka o pravu čovjeka. I svi oni koji to ne razumiju i smatraju da samo olakšavanjem otpuštanja čine korist poslodavcima i tobožnje omogućavanje razvoja društva griješe. Investicijska klima u Hrvatskoj po istraživanju i objavi svih rezultata nije loša zbog radnika cijene i dostupnost kapitala, birokracija u odlučivanju, korupcija i tek na petom mjestu su posebice inozemni ulagači spominjali Zakon o radu. I kako možemo govoriti u državi u kojoj 525 tisuća zaposlenih što je 55% prima plaću u neto iznosu do 5 tisuća kuna da je ono, da su ti radnici i to tržište rada uzrokom neinvestiranja? Dajte, uzmite podatke službene pogledajte na količinu prava koje radnici doista ostvaruju i u materijalnom smislu pa ćete vidjeti da je udio plaća materijalnih prava radnika u raspodjeli bruto društvenog proizvoda sa 52,4 pao na 47%. O čemu govorimo? Dva prijedloga ministru ili dva upozorenja, ovim prijedlogom zakona otvara se nova Pandorina kutija. Ovo sada ne govorim iz politikantskih razloga, nego upozorenja. Naime, ugovori na neodređeno u Hrvatskoj postoje samo još u javnom i državnom sektoru u privatnom je to izuzetak. Agencije za posredovanje u zapošljavanju i iznajmljivanju radnika biti će novi način to je da nova Pandorina kutija, kako će se izbjegavati i onaj dio Zakona o radu koji govori i o otkaznim rokovima, programima zbrinjavanja viška i ulozi Zavoda za zapošljavanje dakle države u svemu tome. Naime, u članku 27.piše da za zaposlene u tim agencijama se ne primjenjuju odredbe oko zbrinjavanja viška, ni otkaznih rokova. Tu nema kolektivnih ugovora niti će ih ikada biti, tu nema sindikata niti će ih ikad moći biti, tu nema programa zbrinjavanja viška niti će ih ikada biti, nema otpremnina, imaju niže plaće. Ako rade na istom mjestu kao onaj radnik koji je u radnom odnosu kod poslodavca ili ovaj preko agencije imaju iste plaće za iste poslove što svi znamo, ali inspekcija nikako da to utvrdi. Dani godišnjeg odmora zbog nemogućnosti akumuliranja radnog staža su daleko manji, kreditna sposobnost tih radnika zaposlenika kako god da ih nazovete je ravna nuli što rezultira činjenicom da niti mogu dolaziti do stana, niti se usude sklapati brak, niti rađati djecu jer su oni iznajmljeni radnici na određeno nepoznato vrijeme. I sve je veći broj poslodavaca umjesto zapošljavanja ljudi koristit će usluge tih agencija. Koliko to opasno može biti, koristimo iskustva onih država koje su prije petnaestak godina takvu praksu počele uvoditi, a sada od njih odustaju jer su shvatili što su sami sebi napravili. Ali interesantno je još sljedeće, da upravo to područje omogućavanja postojanja takvih agencija koje nisu ništa drugo nego da unajmljuju čovjeka, oni iznajmljuju čovjeka, a što je predmet regulative Konvencije br. 181 Međunarodne organizacije rada, Hrvatska ne želi ratificirati i nije ratificirala. Zašto bježimo od ratifikacije te konvencije koja upravo na to područje se odnosi i koja je dosta rigorozno postavila uvjete pod kojim uvjetima u nacionalnom zakonodavstvo se mogu dozvoliti osnivanje rad tim i takvim agencijama ne samo za područje te države nego za za posuđivanje i iznajmljivanje, slušajte kako to strašno zvuči, iznajmljivanje radnika. Ministre, preporuka Vladi da Saboru predloži ratifikaciju Konvencije 181 181 Međunarodne organizacije rada preuzimanja svih prava i obaveze države s tog područja. Oni koji govore o uređenom tržištu rada i prizivaju te modele zaboravljaju da uređeno tržite rada nije samo odredba o načinu otpuštanja nego na tim tržištima rada je nezamislivo da netko ne dobije plaću, da je nezamislivo da poslodavac ne plati doprinos za radnika na tom uređenom tržištu rada, da je nezamislivo da radni spor na sudu traje 16 godina. Pa kada se pozivate na ta tržišta rada aludirajući na Skandinaviju, Njemačku, Austriju i ostale države članice EU nastavite priču o njihovom tržištu rada, nastavite posebice vi koji ste bili ministri nekad ili čelnici Hrvatske udruge poslodavac gdje su vas kolege iz Njemačke, Austrije educirale koliko je i za poslodavce bitno da se skine nelojalne konkurencija upravo onih koji izrabljujući radnike dolazi s damping cijenama na tržište i ruše i uništavaju one koji žele poslovati uređeno. I na kraju sljedeće, Hrvatski zavod za zapošljavanje njegova uloga u prevenciji. Šalju ljude poslodavcima na posao za koje znaju da uzastopno godinama krše zakone, da ne isplaćuju plaće, da ne daju godišnje odmore, da naprosto mijenjaju svakih mjesec, dva zaposlene. Dobio sam i pisani odgovor i ministra i Zavoda za zapošljavanje da službenici zavoda kada šalju ženu u tvornicu gdje se radi 12 sati za šivaćim strojem, kaže mi njih upozorimo da tamo ne isplaćuju plaće. Mi ih upozorimo da ih šaljemo poslodavcu koji ne isplaćuje plaće, ali ako ona odbije nećemo je veli brisati iz evidencije nezaposlenosti. 10 žena znam koje su brisane jer su odbile takve rad ali prihvaćam činjenicu da je istina ono što ste vi ministre napisali. Ali znate u čemu je problem, na popisu poduzeća tvrtki kojima se iz aktivne mjere politike zapošljavanja država dodjeljuje poticaje i šalje onih 1600 kuna da im rade besplatno su i takva poduzeća, takve tvrtke. Dakle usporedite si te podatke, odgovorite si na pitanje kako je moguće da poslodavcima za koje vaša Služba za zapošljavanje zna da godinama krše radnička prava date im poticaje za zapošljavanje, spašavanje radnih mjesta, stjecanje radnog iskustva i javnih radova. **Zgrebec, Replika, Branko Vukšić. vidjeli to vlastitim očima, krize 30.-ih godina i kada je došao visoki nabildani gospodin i koji je na ulazu u tvornicu pročitao imena radnika i ti radnici su taj dana dobili posao. Mi smo blizu toga da ćemo dnevno zapošljavati. Ne na određeno vrijeme nekoliko mjeseci, nego reći ćemo taj dan ti i ti radnici dobivaju posao. Neki od kolega su prije govorili da je Zakon o radu jedan od temeljnih zakona kao što vi to znate. Međutim, on se sve više pretvara u temelj za smanjenje ljudskih prava. Za smanjenje osnovnih temeljnih sloboda. Jer čovjek je neslobodan, o tome ste i vi govorili, ako ne radi i ako od svoje plaće ne može živjeti. Jer pretpostavka je da radnik radi da bi mogao osigurati egzistenciju sebi i svojoj obitelji. Međutim, o egzistenciji radnika, egzistenciji obitelji više gotovo da se i ne govori. Ne na taj način. Pa podsjetimo što je Barack Obama prije čini mi se dva, tri mjeseca, nekoliko mjeseci govorio u Kongresu, svakog se dana kao nacija trebamo upitati tri pitanja. Kako da u našoj zemlji stvorimo više radnih mjesta, kako da našem narodu pribavimo vještine potrebne da se obavi posao nad tim radnim mjestima. I kako da osiguramo što je najvažnije da naporan rad vodi životu dostojnom čovjeka. O dostojanstvu čovjeka, o dostojanstvu radnika danas ova Vlada ne razgovara o tome. Ne stvara preduvjete da čovjek koji živi, koji radi da može živjeti od svojega rada. Da može pokriti osnovne troškove i da može školovati svoju djecu, znamo koliko je minimalac, znamo da čak niti prosječna hrvatska plaća ne podmiruje osnovnu sindikalnu košaricu. Vi ste otvorili ionako jedno retoričko pitanje o tome radi čega je čovjek stvoren, da li je čovjek stvoren radi rada ili rad radi čovjeka. Ako se smijem nadovezati na to ja mislim da je čovjek stvoren radi ljubavi. Jer u središtu Božje kreacije koja se zove čovjek je ljubav ne rad. Rad je jedna varijabla pridodana čovjeku, radi i mrav, radi i pčela, rade sva Božja stvorenja pa radi i čovjek. Ali mislim da to nije središnja osovina čovjekovog postojanja. Tako da mi se činilo možda malo pretjerano uvezivati zapravo samog čovjeka i rad. On nije samo, on nije samo karakteristika čovjeka niti samo vrijednost koja se može pridodati samo čovjeku kada je riječ o radu. nešto sada drugo. Kada ste govorili o agencijama koju su zapravo uvele multinacionalke kada su došle u Hrvatsku uvezane sa nekim agencijama, preslikale su taj model sa onih tzv. divljih tržišta zapadnog kapitalizma. Tu bih se jako složio s vama jer to je jedno vrlo opasno područje koje zaista dovodi u jako neravnopravan položaj dio ljudi koji rade u Republici Hrvatskoj. Ta praksa još uvijek nije uzela tolikog zamaha i još je uvijek ograničena na određenih broj ljudi koji rade u nekoliko velikih sustava ali uzima zamaha i moglo bi se dogoditi u godinama koje dolaze ukoliko ne budemo dovoljno ozbiljni i zaštitili na vrijeme dostojanstvo ljudi koji danas tako rade da u vremenu u kojem dolaze ne nekoliko tisuća nego nekoliko desetaka ili stotina tisuća ljudi koji rade nađu se u situaciji da su zapravo najamna radna snaga zaposlena preko nekih agencija. I mislim da bi mi sa nekoliko izmjena članaka vrlo lako Zakon o radu, vrlo lako tu priču i te agentifikacije radnog radnika mogli staviti ad acta. I tu bi svakako i mi podržali takva rješenja.

je citat iz enciklike pokojnog Sv. Oca Ivana Pavla II. enciklika se zove "Laborem Exercens-radom čovjek". I on je pošao od toga da kršćanski nauk mora polaziti od toga da ne postoji čovjek da bi radio nego rad postoji radi čovjeka da bi preživio i prehranio sebe i svoju obitelj. A što se tiče agencija, u pravu ste. One su u Hrvatsku ušle na krilima velikih korporacija. Ali znate šta vam je još veća tragedija da usluge tih agencija i iznajmljivanje radnika koristi država Hrvatska. Posebice javna poduzeća u državnom vlasništvu. Dakle, nije samo problem na privatnom tržištu, kod privatnih poslodavaca, nego je država, naročito u javnim državnim poduzećima jedna od najvećih korisnika unajmljene radne snage. To je činjenica. I Boris Kovačić, rasprava. Izvolite kolega. **Kovačić, Borislav (SDP)** Hvala gospođo potpredsjednice, gospodine ministre. Evo dozvolite nekoliko rečenica na današnju temu. Iako je radno pravo jedna od najmlađih grana prava koja se razvijala nastankom i stvaranjem, bolje rečeno možda stasanjem radničke klase, naravno prvenstveno u Engleskoj i Francuskoj. Znači tamo od vremena prvih zakonskih akata poput zaštitnog radničkog zakonodavstva iz Engleske i to je tada napisano kako bi se ustvari "smirili" radnici, smirili u navodnicima. Pa evo preko, da se podsjetimo i međunarodne organizacije rada koja je naravno još osnovana tamo daleke 919. u Parizu, znamo da je sada to prevažna organizacija od značaja za Ujedinjene nacije sa sjedištem u Ženevi. A u tom kontekstu evo možda je i dobro danas se podsjetiti i Zakona o zaštiti radnika koji je vrijedio i na prostorima naše države iako u okviru druge države a donesen je evo, gotovo koincidencija 4. lipnja daleke 922. godine, dakle gotovo pred 100 godina iako prije toga je postao i određeni propis, odnosno čini mi se Zakon o inspekciji rada itd., itd. Pa evo sve do današnjih dana, evo ovo mi je bio na neki način šlagvort da sam sebi potvrdim da nije prestala potreba za normativno usuglašavanje radnog prava, prvenstveno radi zaštite prava zaposlenika, odnosno radnika, ali isto tako i jasnog definiranja pozicije poslodavca. Bez obzira što su se i uvjeti rada, a i sam terminologija koja se koristila u području radnog prava prije 20, 30, 50 ili 100 godina uvelike promijenila, sasvim razumljivo naravno, uostalom tko više govori o radničkoj klasi. No sve to ne umanjuje potrebu donošenja novog zakonskog štiva koje je upravo evo danas na raspravi i koje je molim lijepo koncepcijski bolje rješenje nego što smo ga do sada imali. To je uostalom između ostalog i posebno istaknuto na sjednici matičnog odbora. Kada govorimo o toj potrebi, ona je itekako aktualna, naravno govorimo o potrebi novog zakonskog akta, zakona, zakona, posebno naglašavam uzmimo u obzir tzv. realni sektor. Tu se evo nadovezujem i na svoju repliku, vezano uz ovu podjelu, veliku podjelu u našem društvu koje je otvorio danas u svojoj raspravi i zastupnik Baranović gdje se u velikom dijelu radna prava zaposlenih, govorim o realnom sektoru, privatnom sektoru, najblaže rečeno ta radna prava zaostaju, da ne upotrijebim teže riječi, za javnim sektorom. Osobno me posebno interesira ovo područje. Upravo taj značaj smanjenih i nedorečenih prava radnika, postavlja se dakako pitanje gdje su sindikati pa se vraćamo i na ona pitanja i problematiku izrečenu u replikama i posebno me zato zanima koji će biti učinci i ovog zakona, pa i svakog budućeg kada budemo govorili o novom Zakonu o radu. Upravo me zanimaju ti učinci na ovaj realni sektor, znači na sektor o kome smo govorili da su ta prava smanjena i nisu zaštićena ni sindikalnom organizacijom ni kolektivnim ugovorima gdje vlada samovolja itd., itd. Što se tiče ovog prijedloga zakona, osvrnut ću se na dva aspekta i to prvo vezano uz institut prethodnog provjeravanja i drugo, nešto vezano uz ugovor o radu na određeno vrijeme. Naime, člankom 6. stavkom 3. ovog prijedloga zakona predviđeno je i citiram: nezadovoljavanje radnika na probnom probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu. O tome je bilo danas puno ovdje rasprave i mišljenja su dosta podijeljena. Ja ovu odredbu prije svega iščitavam kao pomoć pa i stimulans poslodavcima da se lakše odluče na novo zapošljavanje, ipak je to jedna nova kuraž. Znam i neke primjere iz prakse, ali isto tako time se i ostvaruje nova prilika pa i šansa i za zaposlenike. Već je ovdje bilo rečeno danas u raspravi da dobar radnik tko će mu dati otkaz, zadržava se. E sad mi imamo tu na djelu da se poslodavci teško odlučuju na nova radna mjesta, na otvaranje novih radnih mjesta, a danas je radno mjesto ravno svetinji. Ovo je ipak prilika da se lakše odluče, a prilika je to i za dobrog radnika da se dokaže. Istina, ono da ne citiram zastupnika Marasovića kada govori o neradnicima, pa ne trebamo mi puno brinut o neradnicima. Ma i oni su ljudi, trebamo brinut u smislu zakonskih odredbi i poštivanja zakona i svih drugih propisa što se toga tiče. Ali mi trebamo voditi brigu o onim muževima i onim ženama Hrvatske koji su itekako kadri, sposobni i željni rada i žele odraditi pošteno svoj radni odnos. Pa evo i kroz ovo ipak jedna prilika, nije to dovoljno ali ipak je, to je stanoviti pomak. gledam i kroz ovaj aspekt prethodnog provjeravanja, odnosno kroz ovaj probni rad ipak i priliku i dajemo priliku i poslodavcima, ali i priliku novog zapošljavanja pa onda i dokazivanja radnika da ostanu na tom radnom mjestu. Što se tiče članka 10. Zakona o radu on je ustvari u potpunosti promijenjen i bez obzira na veliko poboljšanje kod sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme koji se nudi u ovom tekstu zakona, naravno da ni ja nisam u potpunosti siguran da ćemo u potpunosti uspjeti spriječiti zlouporabe zlouporabe u korištenju ovog oblika zapošljavanja. ograničeni rok trajanja ugovora o radu, ne samo o čemu je predloženo u tekstu zakona da može trajati do isteka određenog posla itd. jer oni upravo koriste to neprekidno zapošljavanje molim lijepo, oni na ista ili gotovo slična radna mjesta neprekidno zapošljavaju nove radnike na taj način mlade, zdrave itd., itd., njima pogodne, zašto ne. Time se ostvaruje s druge strane opet i nelojalna utakmica na tržištu rada. Na žalost takvi primjeri su brojni, mogao bih ih navesti, naprosto postoje, tu su oko nas. Uzmite samo primjer jednog vrtića na primjer, ali ne samo vrtića pošte. Imate jednu okoštalu sredinu i imate nove poslodavce koji onda zapošljavaju zdravu, mladu radnu snagu i neprekidno ju mijenjaju oni su u stvari nelojalna konkurencija onom ostatku poslodavaca na tom tržištu rada bez obzira na na vlasništvo i bez obzira čak i na vlasničku strukturu. Znači, govorim i o tome, ali je upravo sada dobar timing da donesemo ovakav zakon s obzirom da je ministar najavio donošenje novog zakona već s jeseni. I mislim da će nam do tada već i praksa pokazati, pa možda i evo manjkavosti, možda i ovakvog zakonskog rješenja. Imat ćemo i komocije i vremena da to i u buduće mijenjamo. Na kraju bih samo htio još završiti s tim, jer sam možda i u replici nespretno rekao nešto vezano uz heretički gotovo uz ukidanje sindikata. Ma naravno da nisam ja u bukvalnom smislu za ukidanje sindikata, ali da bi bio za jednu preraspodjelu te uloge, da. Za stanoviti možda moratorij, da bi bacio dakle sve na realni sektor. Hajmo prvo njega urediti i time se onda daje prilika da uređujemo i ovo ostalo. Hvala vam. Vi ste rekli da radna prava zaostaju u realnom u odnosu na javni sektor. Ima nešto u čemu su radna prava i prava radnika u prednosti u privatnom odnosno realnom sektoru u odnosu na javni sektor, a to je što ljudi koji rade u realnom sektoru barem njihova radna mjesta nisu toliko izložena političkom klijentelizmu kao što su izložena radna mjesta zaposlenih u javnom sektoru. To je recimo jedna pojavnost, jer ovi u realnom sektoru ako ništa drugo traži još boljeg radnika, a ona u javnom sektoru na žalost samo političkim klijentelizmom zapošljava i postavlja zaposlenike. I sad navest ću usput jedan primjer gdje dođe ravnatelj javne ustanove jednoj zaposlenici koja je odlična, kvalitetna, dobro radi svoj posao ugovorima na određeno već zadnjih gotovo dvije godine i kaže, ima ugovor još na godinu dana tu negdje i kaže joj molim te izvoli potpisat raskid, ideš na godišnji raskid zato što mene moji politički sponzori sponzori traže da na to radno mjesto stavi nekog drugoga. Bilo bi dobro kad bi mjesto radnje bilo Hrvatska '88. ali je na žalost mjesto radnje Hrvatska, a vrijeme radnje prekjučer i mjesto radnje javna ustanova u Republici Hrvatskoj. Dakle, danas, sada to se sve isto događa. Politički klijentelizam u svim razinama pa onda ako ništa drugo onaj privatni poslodavac je manje izložen tom političkom klijentelizmu i njegovi radnici. Ako ništa drugo barem su više izloženi konkurentnosti, pa da on barem traži boljeg radnika. Na žalost mi ne tražimo boljeg. Mi tražimo samo našeg, bez obzira koji smo mi. Pa dobrim dijelom se ja mogu složiti s vama, ali ipak se tu radi donekle o iznimkama. Nije pravilo. I molim lijepo i u javnom sektoru o tome smo govorili postoji ipak jedna razina zaštite i sindikalnog i sindikalnog organiziranja i već ovih podzakonskih akata, ugovora i postoje ta prava. U javnom sektoru ja ne znam tko nije iskoristio godišnji odmor, tko nije iskoristio prava ne znam iz prekovremenog rada itd. Evo molim lijepo, evo predlažem neka nas otpeljaju negdje zavezanih očiju nas dva da odemo i u javni sektor i u privatni sektor. Nakon minutu kad nam tamo odvežu oči mi ćemo znati o čemu se radi. Jesmo li u institucijama, ustanovama javnog sektora ili kod privatnika. Ovdje postoji stanovita nonšalancija. Neka mi sad znam slušaju me mnogi to, ispričavam se svim onim časnim, vrijednim ljudima kojih ima i koji su šikanirani i u javnom sektoru. Jasno je to meni, ali s druge strane dođite vi u neka javna poduzeća. Pa to smo svjedoci, prepoznaje se na hodniku. Pa to se kavice nose, malo pretjerujem, malo karikiram. Dođite u realni sektor kad ste i najavljeni i nenajavljeni. E to je jedno ozračje sasvim drukčije. Govorimo dakle o tome. Ja jesam i za rad i za disciplinu, ali molim lijepo govorimo o ovoj podjeli. Zašto bi te različitosti uopće postojale u Hrvatskoj? Zašto? I zato sam ja za jačanje realnog sektora kroz prije svega sustavno i ne slažem se sa gospođom Kosor da treba prstom upirati, jer to je opasno i mogu se izazvati nove nepravde. Ja sam za sustavno rješenje. Jačati realni sektor sustavno, sustavno. To će imati pozitivne reperkusije u zakonodavnom i svakom drugom radnom pravu i prema javnom sektoru. Hvala. Pa kolega Kovačević, meni je zasmetalo malo vaša diskusija na način gdje ste rekli da poslodavci se trebaju ohrabriti vezano za otpuštanje jer da će lakše i zapošljavati možda. Povukli ste paralelu između dobrih radnika i loših radnika i neradnika. Pa ja ne znam u kojem svijetu vi živite, ali kad govorimo o dobrom radniku i lošem radniku to je pitanje stvar koju treba regulirati poslodavac na način da nagradi dobrog radnika, da ga stimulira. Ali ako netko krši odredbe zakona, ne provodi obaveze koje su mu obaveze na radnom mjestu, pa ni danas postojeći zakon nema nikakve prepreke uz dokazivanje poslodavca da takav radnik dobije otkaz. Zato smatram, ne smatram nego sam i siguran unutar toga da ovu paralelu, a vi ste realni sektor usporedili sa javnim sektorom na način kada ćemo mi u realnom sektoru dobiti kvalitetne kolektivne ugovore koji će regulirati, kada ćemo ugraditi na taj dio da budu nagrađeni radnici koji su zaslugom svojeg rada i osigurali da dobiju stimulaciju, a zakon nema nikakve ove prepreke kad govorimo o neradnicima, o neizvršavanju svojeg posla da ih poslodavci najprije upozore jedanput ili dvaput i ako postoji ova činjenica da im dadu otkaz. Nijedan sud ih neće vratiti nazad na radno mjesto, nijedan takav radnik nije zaštićen. Zato kad govorimo onda potrudimo se da barem govorimo realno ono što piše u zakonu i ono što se odnosi na radnike što je realno, a ne da pričamo nešto da su svi zaštićeni jer ovaj zakon ne štiti nikoga. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Boris Kovačić. Pa zastupniče Tušak vi mene očito niste slušali i ja doista kad sam govorio o ohrabrenju poslodavaca govorio sam o primanju radnika. To je bio akcent moje rasprave i branjenja ovog predloženog zakonskog rješenja. Znači, u primanju a ne u otpuštanju. To je evo naglasak bio moje rasprave. A vi ste rekli da sam govorio da treba ohrabriti poslodavce u otpuštanju. Ma ne treba naravno! U primanju, u primanju. Svako radno mjesto, ponavljam, je danas jako važno. Znam često reći radno mjesto je svetinja. pitanje što je dobar radnik? Dobar radnik je onaj radnik koji radi 12 sati, a ima plaćeno 8 sati. Dobar radnik je onaj radnik koji ne pita za radno vrijeme, koji se povinuje željama poslodavca. A loš radnik je onaj koji traži da radi 8 sati, a da ako radi 12 da mu se 4 sata plati taj je bundžija. Dobri radnici su oni radnici koji se ne žele sindikalno organizirati, oni radnici koji pristaju na neorganiziranje. Veliki trgovački lanci, tamo je bauk kruži od sindikata. Onaj tko se učlani u sindikat prvi je na redu za otkaz. To nije problem tih radnika, to je problem ove države, neuređene države koja ne štiti radnike. Znači, što je dobar radnik? To je pitanje i čini mi se da se želi posvađati, a i vi imate tu intenciju, posvađati realni sektor sa javnim sektorom. Radnike realnog i javnog sektora. To znači treba javnom sektoru ukinuti ona prava koja sad imaju da bi svi bili lošem stanju. Umjesto da se borimo za to da u realnom sektoru zaštitimo radnike. Ne, mi ćemo sada, pokušava se i kroz medije svakoga dana gledamo na tv-u koje normalno plasira krupni kapital priče kako država previše plaća radnike, kako država previše daje izvan svojih plaća radnicima i da bi trebalo te radnike svesti na ona prava koja imaju u realnom sektoru. A u realnom sektoru realno gotovo da nemaju nikakva prava. Pitajte radnice koje stoje na blagajnama trgovačkih lanaca što smiju, što ne smiju, kada smiju se udaljiti od blagajne.

ne samo što nisam rekao nego nije intencija bila moje rasprave. I kada ste i sad govorili opet o dobrom radniku pa ste karikirali tu situaciju ali ajmo mi poći i od dobrog poslodavca molim lijepo. Pa nisu svi poslodavci u ovoj državi gadovi. Doista nisu. Pa ima prekrasnih ljudi, poštenih, radišnih, toliko odgovornih za svog radnika. Pa ja i o njima govorim. I njima dajemo priliku da lakše zaposle i navijam da upravo takvi poslodavci zapošljavaju nove. Upravo govorimo o tome. Ajmo govoriti o pozitivnih stvari pa idemo prema negativnim. U tom smislu se ja zalažem evo za sustavno rješenje u realnom sektoru. Stavljate mi u usta da ja sam na toj tendenciji. Pa moj habitus nije takav, molim lijepo, da bi ja svađao a i da hoću ne mogu javni sektor s realnim. Na kraj pameti mi nije. Pa ne zalažem se ja za smanjenje prava, ja se zalažem neka bude moratorij na ta prava dok ih realni sektor ne dostigne. Ako baš hoćete ugrubo, ali i o tome možemo još dakako raspravljati. Jer smo otvorili jednu široku temu koja prelazi okvire ove plenarne sjednice i vjerojatno bi trebalo organizirati na tu temu i neke okrugle stolove, panel diskusije i nešto slično. Za to se ja zalažem. - Stranka rada)** Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega ja sam vas dobro slušao pa sam si i zapisao rečenicu koju ste rekli, jedna je bila retoričko pitanje o kome se mi to moramo brinuti? Mi se moramo brinuti o građanima RH, mi se moramo brinuti o odličnim radnicima ali se moramo brinuti i o onima koji ne mogu iz tisuću i jednog razloga biti takvi radnici da ih hrvatski poslodavci prihvaćaju kao zlato i nikad ih otpustiti neće. Postoje naravno dobri i loši poslodavci. Ali gledajte, poslodavci imaju kapital, poslodavci imaju moć i naša glavna briga bi trebala da se kao u onoj pjesmi pobrinemo za golubove i sirotinju, bogati će se sami pobrinuti za sebe ne bojte se. Ne trebamo se brinuti o njima, oni se brinu za sebe pa zar ne vidite to na cesti? Zar ne vidite kako se oni brinu za sebe, a kako se u Ilici ove radnice DTR-a brinu za sebe? Tako da fućkaju već 14 dana pred dućanom. Užasava me kada socijaldemokrata priča o dobrim i lošim radnicima, dobre će štititi, loše neće. Tko će uspostaviti te kriterije? Vi, ja ili njihov poslodavac? Pa vjerojatno njihov poslodavac. A koji su ti dobri radnici za tog i takvog poslodavaca? Naravno oni koji rade, šute, ne bune se i ne tražu plaću baš svaki mjesec nego povremeno ono kada slučajno dođe. Temeljno je pitanje koga mi ovdje predstavljamo i za čije interese ovdje donosimo propise? Kada si to razjasnimo onda nam je jasno kako ko diskutira i kako se ko postavlja. Vi ste govorili o nelojalnoj Hvala./ … nepoštenih poslodavaca koji izrabljuju radnike i preko ovih agencija i inače, a ne govorite o tome što se događa radnicima, nego jadni poslodavac … /Govornici **Kovačić, Borislav (SDP)** Pa i ovo zadnje samo još jednom dokaz da me uopće evo ili niste htjeli slušati ili ja sam baš o tome segmentu govorio o zaštiti radnika, baš u tom. Ali s obzirom da ste se vi svi izredali gotovo svi iz vašeg kluba, vi ste imali jednu mantru jedan okvir o kojem ste govorili i vi ste već unaprijed otprilike vjerojatno znali što ćete reći prije nego sam ja uopće govorio i tako da jedno te isto ponavljate i molim lijepo tako da to uopće nije intencija moje rasprave što mi vi i sada u zadnjoj replici hoćete staviti u usta. Završna riječ ministar rada i mirovinskog sustava gospodin Mirando Mrsić. Izvolite. Hvala lijepo. Diskusija je bila malo više o drugim stvarima, malo manje o izmjenama zakona ali to je tako kada je u Saboru diskusija onda diskutiramo ponekad i stvarima koje se tiču Zakona o radu ali nisu direktno veza na samu materiju koja je danas bila na raspravi. Pa ću ja u svojoj završnoj riječi odgovoriti na neke dileme koje su se tu javile a da nisu vezane za sam prijedlog zakona. dakle nadam se da će prijedlog zakona dobiti podršku svih klubova jer te te izmjene zakona idu na onom tragu kojem smo krenuli, a to je da donesemo novi Zakon o radu koji će biti usuglašen i sa sindikatima i sa poslodavcima i da opet ponavljam ostvarimo ona tri cilja. Jedna je zaštita radnika, drugo je lakše restrukturiranje i lakše zapošljavanje i treće da više nema pravnih nedoumica posebno kada govorimo o presudama hrvatskih sudova. Što se tiče Zakona o obrtu i zakona koji je vezan uz tržište rada i Zavod za zapošljavanje i naknade koje se primaju sa Zavoda za zapošljavanje taj će dio biti riješen kroz izmjene Zakona o poticanju zapošljavanja i naknadama za vrijeme nezaposlenosti. Naime, vlasnici obrta će plaćati doprinos za zapošljavanje u iznosu minimalne osnovice ono što i sada rade kada plaćaju doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. I jasno temeljem te osnovice dakle to je ona minimalna, jasno da će moći plaćati i doprinos za zapošljavanje na višu osnovicu, to je stvar njihovog izbora ali moraju plaćati na onu najminimalniju osnovicu i temeljem toga će imati i prava koja će proizlaziti iz toga, ali će biti i također u izmjenama zakona i definirani razlozi prestanka rada obrta, dakle u kojim slučajevima će vlasnici obrta imati pravo na naknadu za za nezaposlene nakon što ugase obrt. Što se tiče primjedbe da je ovaj zakon trebalo donijeti i prije, dakle mi smo pregovore oko zakona završili u veljači ove godine dakle vrlo brzo počeli smo početkom ove godine u veljači smo se usuglasili oko promjena. Ali nažalost nam je trebalo negdje otprilike oko tri mjeseca vremena dok nismo dobili očitovanje Europske komisije. Kao što znate mi do 1.7.sve ove zakone koji su pod monitoringom moramo dobiti očitovanje Europske komisije a pogotovo što je unutra bio i ovaj dio koji se veže uz direktivu. Tako da je trajalo tri mjeseca a više nego što smo očekivali ali mislim da neće biti nikakvih problema da stignemo onaj rok koji treba, a taj je da će zakon stupiti na snagu prije 1.7.ove

Dakle kao što sam naglasio ove izmjene zakona su produkt konsenzusa između sindikate, Vlade i poslodavaca. Izmjena 2010.nije bila 2010.nije bila predložena na ovakav način nego je bila jednostrana. Ali nema veze dakle Vlada će predložiti novi Zakon o radu u dva čitanja, dakle predviđam da ćemo negdje u 9.mjesecu imali prvo čitanje i da bi do kraja godine usvojili zakon nakon drugog čitanja. Dakle ide u redovitu proceduru. Ali ne samo taj zakon, dolazi cijeli paket zakona koji reguliraju ovu materiju. Novi Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o skraćenom radnom vremenu onaj polupani ili nepopularni Zakon o neradnom petku koji nije poručio uspjeh. Također stiže Zakon o povremenim poslovima. Također s obzirom na to da ulazimo u Europsku uniju, Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima će se podijeliti u dva zakona. Također stižu Izmjene Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima. Upravo je sada u proceduri Vlade Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida. I vrlo brzo će biti na raspravi Zakon o zaštiti na radu. Dakle, očekujemo da će u Sabor u dva čitanja biti zakon na jesen. I ono što smo već rekli da ćemo Zakon o reprezentativnosti pratiti i vidjeti ćemo što je u provedbi toga Zakona problematično i da ćemo donijeti izmjene, dakle predviđeno je da se donese i te izmjene. Što se tiče gospodarsko socijalnog vijeća, nije istina da ono ne funkcionira, nego donošenjem Zakona o reprezentativnosti središnjice su trebale potvrditi svoju reprezentativnost i temeljem tog Zakona od pet središnjica mi imamo središnjice koje su reprezentativne i potrebno je sklopiti novi Sporazum o gospodarsko socijalnom vijeću. I upravo su u tijeku usuglašavanja sa sindikatima i poslodavcima o tekstu Sporazuma o osnivanju gospodarsko-socijalnog vijeća. A u međuvremenu da ne ostanemo bez tog jednog važnog socijalnog dijaloga Vlada je potpisala Sporazum sa socijalnim partnerima o načinu rada dok ne funkcionira, dok nije osnovano novo gospodarsko-socijalno vijeće. Što se tiče agencija, lijepo je govoriti o izrabljivanju čovjeka po čovjeku, to je sada mislim zvučno. Ali prvo agencije su u našem Zakonu temeljem direktive Europske unije a s druge strane kada govorimo o restrukturiranju agencija se nema šta restrukturirati. Dakle u agenciji ljudi rade, dakle oni su u toj agenciji, agencija se nema šta restrukturirati. Mislim da to nema, nema, nema nikakvih razloga da se agencija restrukturira. Prema tome, agencije su u našem zakonodavstvu, treba ih još unaprijediti. I kada govorimo o pravima radnika tada smo, kada govorimo o pravima radnika koji rade u agencijama njihova prava po našem zakonodavstvu su izjednačena sa pravima radnika onih kod kojih rade. Dakle, ako rade u tvrtci zajedno sa nekim koji je zaposlenik te tvrtke, taj radnik koji je zaposlen preko agencije mora imati ista prava i to stoji u Zakonu i to nećemo apsolutno mijenjati. Što ste tiče primjedbi gospodina Lesara, što se tiče zapošljavanja, Zavoda za zapošljavanje i provođenje mjera aktivne politike i zapošljavanja molim da nam uputite konkretne primjere. I temeljem tih konkretnih primjera ćemo mi reagirati. I jasno je da ne možemo na sve, to je veliki sustav, ne možemo na sve paziti i kontrolirati. Ali dajte nam primjer pa ćemo sankcionirati one koji nisu postupili po zakonu i doveli i u zabludu one koji su kandidirali za ta radna mjesta i doveli do problema u provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja. Odgovornost treba podnijeti i svatko mora podnijeti onu odgovornost koju ima. Što se tiče tih primjera molim da nam dostavite konkretne primjere i mi ćemo u roku 24 sata reagirati. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Uvaženi ministre Mrsiću, govorili ste o, spomenuli ste isto i radne sudove zapravo. Pomoć radnicima bi trebali biti radni sudovi. Međutim, to je jedna mantra koja se ponavlja sve vrijeme, neće biti, neće profunkcionirati radni sudovi i sudstvo koje se bavi radnim pravom tako dugo dok ne bude reforme sudstva za što vi sasvim sigurno niste odgovorni. Korumpirani sudovi, suci, štite poslodavca, ne štite radnike. Pred vama stoji isto jedan građanin Republike Hrvatske koji se 9 godina sudi, radni spor traje 9 godina, što je sramotno. 3 godine sam imao pravo već tužiti državu zbog toga. 9-tu godinu a s time da sam ja među onima koji se malo sudi. I sada vi govorite o nekakvom pravu, vezati uz to pravo. I što se događa? Prvo stepeni sud vam donese jednu presudu, pa ide na Županijski, pa ide na Vrhovni, pa se vrati natrag pa vas tako šetaju, zapravo 3 godine drže u ladici, nakon 3 godine se netko …/Govornik se ne razumije./…, izvadi iz ladice i donese neku odluku. I te odluke su beskonačne. Radni sudovi sigurno ne štite radnike. To govorim iz vlastitog iskustva. Tako dugo dok ne bude reforme sudstva i kada se neće ograničiti koliko radni spor može trajati tako dugo će radnici biti u bezizlaznom položaju. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine ministre. Pa jednostavno moram zbog javnosti a vi to jako dobro znadete reći da Izmjene 2010. godine Zakona o radu koje su bile planirane za koje ste vi potpisali, ne znam da li vi, ali većina vaši kolege iz stranke jest, nemaju veze sa ovim i ovakvim Izmjenama. Tada smo htjeli promijeniti odredbu o onoj produženoj primjeni kolektivnih ugovora koju ste vi naravno dvije godine nakon toga promijenili ili donijeli novim Zakonom o reprezentativnosti. Dakle, nemojte to uspoređivati jer to nije isto. I vi za taj Zakon o reprezentativnosti niste dobili nikakvu suglasnost sindikata niti socijalnih partnera. To je istina i ne znam zašto vam ta usporedba treba jer to jednostavno nije točno. Što se tiče ciljeva koje ste naveli da će donesti novi Zakon bojim se da vam to neće bitno promijeniti odnose na tržištu rada niti ga unaprijediti. cilj bi valjda trebao biti da tržište rada uredi na način da bitno doprinese poboljšanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. I to se očekuje. I naravno unutar toga, to je moje mišljenje, …/Govornik se ne razumije./… da unutar toga pronalaziti kvalitetna rješenja koja će zadovoljiti naravno i taj temeljni cilj ali i interese svih zainteresiranih strana. - Stranka rada)** Ministre, u svojoj raspravi nastojao sam biti konstruktivan i upozorit na moguće probleme s dijelom problema koje sam naveo ste se i vi sami složili. Kada sam govorio o agencijama za iznajmljivanje radnika, posuđivanje, kako god to nazvali, pročitao sam direktivu i konvenciju 181 Međunarodne organizacije rada. Ono što ovdje nedostaje, a što vi nama zamjerate kad raspravljamo o zakonu da idemo malo u šire je upravo ne samo pravna norma u Zakonu o radu nego institucije koje prate tržište rada u zaštitnom smislu, razvojnom i ostvarivanje prava. Ja imam iz lipnja prošle godine izvješće Državnog inspektorata, odgovor na moj zahtjev koji su vršili nadzor u tim agencijama poimenično za svaku kada je bio nadzor, što je nađeno. U nijednom slučaju Državni inspektorat nije konstatirao da zaposlenici tvrtke i oni koji rade na istim mjestima, a preko agencije imaju različite plaće iako su imali tri pisane prijave iz jedne tvrtke, privatno vlasništvo, koja se bavi telekomunikacijama, jer je agencija, odnosno inspektor otišao samo kontrolirat papire u agenciju, ali ne i u tvrtku u kojoj rade posuđeni radnici i nije utvrdio različitost plaćanja. Na to sam upozorio. A u direktivi, kao i u konvenciji Međunarodne organizacije rada je to poglavlje posebno naglašeno da država mora stvorit mehanizme da nema neravnopravnosti i na taj način zloupotrebe tog prava. Norma je jedno, a priznajte da nemamo dovoljno razvijeni sustav nadzora i kontrole i da tu počinje problem, a to vam tvrde i u Državnom inspektoratu da čak nemaju ni dovoljno ovlasti da bi reagirali kad oni smatraju da treba reagirati. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.